Nastavljamo sjednicom i raspravom o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu. Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani pučki pravobranitelju. Da se malo vratimo na jučerašnju raspravu odnosno na izvještaj pučkog pravobranitelja o zaštiti ljudskih prava i o radu pučkog pravobranitelja u prošloj godini. Naime, meni je situacija vrlo zanimljiva i apsurdna. Hrvatski sabor prema Ustavu je jedini nadređen pučkom pravobranitelju, odnosno pučki pravobranitelj je povjerenik Sabora za zaštitu ljudskih prava. Dakle pučki pravobranitelj je institucija građana. I mi imamo u Saboru konstatacije o kojima pučki pravobranitelj proziva doslovnu Vladu Republike Hrvatske jer je ona, Vlada Republike Hrvatske, isključivo odgovorna za stanje u državnoj upravi, isključivo odgovorna za stanje u državnoj upravi gdje pučki pravobranitelj konstatira dugotrajnost upravnih postupaka, dakle državne uprave je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. A mi ćemo donijeti zaključak prihvaća se Izvještaj pučkog pravobranitelja za prošlu godinu. Ili slušajte ovaj citat, ne znam da li ste ga uočili ali ja ću vam pomoći, kad se radi o pravnoj sigurnosti, misli se građana i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj valja upozoriti na nedopustivo ležeran, čitaj neodgovoran odnos, državnih tijela u odnosu na poštivanje i primjenu zakona i propisa uopće. Hrvatski sabor i hrvatska Vlada olako se mire sa činjenicama da se neki zakon, pojedine odredbe jednostavno u pravilu ne provode, završen citat. Čini mi se da je ovo kvalifikacija koja kaže da ovakva ocjena stoji i da je ovo ozbiljna kočnica razvoju hrvatske države, hrvatskog društva i da direktno utiče na životni standard i ljudska prava građana Republike Hrvatske, a mi ćemo opet donijeti zaključak prihvaća se Izvještaj pučkog pravobranitelja. Kolegice i kolege ovo pučki pravobranitelj ne zove, ali ovo jeste negacija pravne države. Ova konstatacija je negacija pravne države. Naravno, pučki pravobranitelj na puno primjera plastično pokazuje koji su trendovi u kršenju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, to mu je naravno zadaća. Ali molim pučkog pravobranitelja da radi javnosti kaže koje on ima alate da provede ili da promjeni stanje koje on uoči. On ima samo upozorenje i podnijeti izvještaj Hrvatskom saboru koji je nadređen odnosno koji ima pravo nadzora nad hrvatskom Vladom i ministarstvima, dakle državnom upravom. A mi ćemo opet donijeti zaključak prihvaća se Izvješće pučkog Koja je svrha? Ako se u Hrvatskoj može narediti ministru da povuče rješenje o porezu i to učini premijer onda je to opet negacija pravne države, jer državna uprava ne postupa po Zakonu o porezima, po Zakonu o upravnom postupku nego po volji pojedinca. Ako se u Hrvatskoj može donijeti odluka na Vladi da se porez neće naplatiti to je politička odluka, a ne zakonska. Ako se u hrvatskoj državi može donositi na Vladi na kojem području će se rušiti objekti bespravno izgrađeni to znači da nije radila pravna pravna država jer je dozvolila da se objekti izgrade mimo zakona i obvezama inspekcije i državne uprave. Dakle, ako smo za korake koje možemo načiniti onda informacije i izvještaji koji nam govori o stanju i trendovima u hrvatskom pravnom sustavu o primjeni zakona i kako se državna uprava odnosi odnosi prema građanima to je u našem djelokrugu, u našoj nadležnosti. Nemojmo se sada lomiti što ne možemo ništa učiniti prema pravosuđu, pa to sad i ne tražimo. Dajmo, učinimo ono što možemo. Dajmo, učinimo ono što možemo. Dakle, kako Hrvatski sabor vidi instituciju pučkog pravobranitelja dokaz je da u kontinuitetu konstatira da pučki pravobranitelj nema poziciju ni u materijalnom ni u financijskom smislu koju zaslužuje jer je povjerenik Hrvatskog sabora. Institucija pučkog pravobranitelja je ustavna kategorija, a mi sada razmatramo da li je bolje osnivati pučke pravobranitelje ili pravobranitelje za razne dijelove hrvatskog hrvatskog društva ili ojačati instituciju koja je Ustavom predviđena, pa joj omogućiti da recimo ima urede na drugim područjima Republike Hrvatske i da ta institucija bude dostupnija građanima. Pa naša je zadaća da omogućimo i onima koji žive u Dubrovniku ili u Osijeku da ima ured nekog pučkog pravobranitelja ili njegovog zamjenika u tim gradovima. Zbog toga ja mislim da je potrebno da zaključak Sabora glasi konstatira se da Vlada nije proučila Izvještaj pučkog pravobranitelja za 2006. jer je nelogično da Vlada prihvaća ocjene koje pučki pravobranitelj daje. Pa se traži od Vlade da predloži Hrvatskom saboru mjere za otklanjanje da se u Hrvatskoj ne provode cijeli zakoni ili neke odredbe. A od pučkog pravobranitelja da specificira barem neke od tih zakona i neke od odredbi. Mislim da je situacija zaista takva da ovo je trošenje vremena. Pučki pravobranitelj koliko ja znam, ali nadam se da će reći, ima na raspolaganju samo od mjera upozorenje, nema nikakvog alata ili prinudne sankcije ili mjere. nas obavještava u Hrvatskom saboru kao jedino nadležno tijelo za pučkog pravobranitelja i građane i kršenje ljudskih prava, a mi ćemo samo konstatirati prihvaćamo to što vi kažete. Tu onda pomaka nema. Vratimo izvješće hrvatskoj Vladi neka se očituje koji su trendovi i kako spriječiti da se u Hrvatskoj ne primjenjuju zakoni cijeli ili pojedine odredbe i da su trendovi ovakvi kakvi jesu u kršenju ljudskih prava. Naravno treba reći da ovo i nije izvještaj o stanju ljudskih prava. on je zaista pogled sa strane kad se krše ljudska prava. Ne može govoriti pučki pravobranitelj za slučajeve koje ne zna, koji nisu došli k njemu, a niti o pozitivnim pomacima osim kroz promatranje trendova šta on prati. Ne može se zaštita ljudskih prava uspješno voditi ako je provodi samo pučki pravobranitelj. Hvala lijepa. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Peero Kovačević. o istoj temi raspravljamo četvrti puta a nikakav pomak nije napravljen. Ista je bila situacija da Vlada i nadležna ministarstva ne udovoljavaju zahtjevu, ne odgovaraju na zahtjeve pučkoga pravobranitelja. Iste su mjere koje pučki pravobranitelj može poduzeti, a to su savjeti, upozorenja i preporuke. Mislim to su jake mjere kada se vidi samo prema nazivu. Zato sam ja i zadnji puta predložio da još ima neku mjeru očajnički vapaj, a tako i shvaćam ovo izvješće. Zaključci su bili da će se mijenjati zakonodavni dio. Zaključci su bili da će se financijski dio poboljšati. Na kraju ništa nije napravljeno. Opet imamo isto što smo imali znači po četvrti put u ovome petome sazivu Hrvatskoga sabora i opet će se dogoditi isto da će se donijeti opet istovjetan zaključak i opet će se ponoviti isto da se neće ništa napraviti u tome razdoblju i ovo izvješće ima točno kao ljetopis popa Dukanina, oni je uredno konstatiraju u vremenu i prostoru šta se događalo, tko im se obraćao i na kraju vidimo da je tu nemoć jer ne mogu ništa sustavno napraviti zbog činjenice što mi sami nismo poduzeli ako neće Vlada dogovorit se da mi pokrenemo zakonske izmjene da kod proračuna vodimo računa i svega ostalog. Jer opet će se dogoditi u idućem sazivu Sabora da će sve ovo druge kolege govoriti što mi danas govorimo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Leko. odgovor je u smislu da još nešto istaknem što mi je dao priliku kolega Kovačević. Pučki pravobranitelj vrlo dobro se naslanja na strategiju reforme hrvatskog pravosuđa i on eksplicitno navodi stanje u sudovima u Splitu i Zagrebu. Nemamo prijedloga da se situacija mijenja u tim sudovima, a Hrvatski sabor raspravlja dozvolite mi da kažem, o šminkanju ploča i reorganizaciji sudova. Mi smo dva zakona sada imali koji nikakvu promjenu ne dovode u sudstvu, a u strategiji reforme pravosuđa i već dva puta utvrđenoj, pučki pravobranitelj spominje sud u Splitu i Zagrebu, nema ni riječi o glavnim problemima u tim sudovima, naravno prijedlogu Vladinog zakona. Prema tome ja ne znam ko' u ploču, ko' u klin, ali hrvatski narod to plaća. Sljedeća replika, poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kolega Leko dobro ste primijetili i ovo što apostrofira kolega Kovačević vama replicirajući da bi skrenuo pozornost na ono što stalno iz godine u godinu ovdje pučki pravobranitelj konstatira, da nedostaju instrumenti za aktivnu, proaktivnu politiku u zaštiti ljudskih prava, ali na kraju krajeva i ostvarenje njegove ustavne pozicije i ustavnih obveza pučkog pravobranitelja iz članka 92. stavak 4. koji izrijekom kaže da u okviru institucije pučkog pravobranitelja da će se osigurati zaštita ustavnih i zakonskih prava građana. U tom smislu mi smo se i prošle godine bili odredili da je zaista potrebno razmotriti izmjenu i zakona koji će taksativno dakle nabrojiti i dati te instrumente pučkom pravobranitelju kako ne bi on bio samo glas, vapijućeg u pustinji i rame za plakanje, nego kako bi mogao dakle ne samo konstatirati te povrede nego i djelovati. U tom smislu ponovo ništa se nije dogodilo niti ima uopće izgleda da se to Evo prošle godine pa i ove godine, pučki pravobranitelj upozorava na alarmantno stanje u našim zatvorima, zatvorski sustav je pred kolapsom. Tu svakodnevno, gotovo svako malo imamo različite pogubne situacije, pobune, tučnjave, predoziranje, jer je situacija u zatvorima neizdrživa. A ona je rezultat porezne kaznenopravne politike i nemogućnosti tog sustava da apsorbira sve ono što sudovi upućuju u zatvore. Prema tome evo i tu nikakvog pomaka nema. Prošle godine je konstatirano, a i ove se apostrofira da je stanje u ljudskim zatvorima ispod ljudskog dostojanstva, da je već sada do te mjere takvo da je sa sigurnosnog aspekta vrlo opasno, međutim nikakvog kažem odaziva samo konstatiramo ali nikakve reakcije na to nema. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeća replika, poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Kolega Leko imate apsolutno pravo kada tvrdite da samo prihvaćanje izvješća neće dovesti do nikakvog poboljšanja. Prošlogodišnje izvješće pučkog pravobranitelja bilo je puno konkretnije i primjedbe su bile iznešene puno težim riječima i to je bio razlog zašto smo, dakle to smo doživjeli kao vapaj osamljenika i to je bio razlog zašto smo predložili zaključke kojima bi se Vlada obvezivala da poduzme ono na što ukazuje pučki pučki pravobranitelj. Međutim ti zaključci su dakako odbijeni voljom parlamentarne većina. Kako je pučki pravobranitelj rekao da je državna uprava nestručna iz razloga što kriterij pri zapošljavanju nije stručnost nego politička podobnost i osobna lojalnost. To je zastrašujuće. Ovaj puta pučki pravobranitelj je nešto blaži što ne znači da se ispravilo stanje. Citiram pučkog pravobranitelja koji kaže: mogu se očekivati značajni problemi u primjeni novih propisa o državnim službenicima. Da se često zakoni i propisi usklađuju samo zato jer se to u procesu pristupanja Europskoj uniji traži, pokazuje istodobno donošenje propisa o depolitizaciji visokih upravnih funkcija i javno manifestiranje stranačke pripadnosti njihovih nositelja pa i njihovog pristupanja u stranku. Nije li to zastrašujući navod. Dakle, evidentno je ako se ovo izvješće prihvati kao što smo prihvatili i prošlogodišnje izvješće, bez dodatnih zaključaka i ako smo svjedoci toga da u praksi Vlada ne provodi niti postupa po zaključcima hrvatskog Parlamenta, mi smo zapravo sudionici potvrđivanja i produžavanja stanja ovakvog kakvo jeste. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo! Osvrnut ću se kratko o Izvješću o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu. I ustvari ovo je posljedica neučinkovite birokracije i neodgovornosti pojedinaca i zaobilaženja zakona Republike Hrvatske, a u to ne izdvajam niti rad samog niti odgovornost pučkog pravobranitelja. Citiramo stalno Ustav Republike Hrvatske. Pred Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske pred zakonom smo svi jednaki. Po ovom izvješću ja ću se osvrnuti na nešto gdje i sami rad pučkog pravobranitelja ne tretira ljude da smo svi jednaki pred zakonom. Na Odboru za useljeništvo i Hrvate izvan domovine ukazali smo onaj dio problema koji se odnosi na Hrvatske izvan domovine ili useljenike u Republiku Hrvatsku, Hrvatsku, pa ću se kratko osvrnuti na zahtjeve za primitak u hrvatsko državljanstvo gdje je bio predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova. Ukazali smo i da po tomu nismo svi jednaki pred zakonom. Ako sada brojimo treću generaciju Hrvata izvan Europe a već i postoji u Europi treća generacija, podnosi zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo, traži im se jedan dokument koji nažalost nemaju, da su pripadnici hrvatskomu narodu. U zahtjevu prikupe svu dokumentaciju svojih roditelja i svojih braće i sestara iz čega je vidljivo da su i oni član obitelji. I nakon svega toga dobivaju negativno rješenje. Obećano nam je po nekoliko puta iz Ministarstva unutarnjih poslova da je to kao i što sam već rekla neodgovornost ili ne učinkovita birokracija što to ne mogu razumjeti podnositelji zahtjeva. U nadi da će se ova situacija promijeniti i da će se prema ljudima jednako odnositi nadam se da sada zahtjevi za primitak u hrvatsko državljanstvo neće trajati četiri ili pet godina ili godinu i pol dana, obećano nam je u dogledno vrijeme četiri mjeseca. Drugo ponavljam, da su pred zakonom svi jednaki i da se radi po Ustavu i odgovornosti prema Ustavu Republike Hrvatske, onda se u Izvješću pučkog pravobranitelja ne bi iznosili problemi prognanika i povratnika s jedne strane koji imaju pravo, a s druge strane se ignoriraju oni koji su protjerani sa svojih ognjišta. To su Hrvati iz Bosne i Hercegovine i Vojvodine, useljenici u Republiku Hrvatsku, nisu im se riješilo ono najosnovnije niti još uvijek dom nad nad glavom. Još uvijek su mnogi u alternativnim smještajima. A dok s druge strane, Bože moj ukazuje se na prognane i izbjegle koji jedan dio i nisu morali iseliti iz Republike Hrvatske i mogli su ostati kao i ostali svi drugi ljudi. To se radi o prognanicima, izbjeglicama u vrijeme Domovinskoga rata. Kolegice ako imate nešto reći javite mi se u repliku. Hrvati iz Bosne i Hercegovine i Vojvodine ponavljam, još su u alternativnim smještajima, mirovine što je jučer moj kolega rekao nisu im riješene, a hrvatski su državljani. Pa mislim kad bi se više radilo na međunarodnoj suradnji gospodo, gospodine pučki pravobranitelju, vi sa vašim suradnicima onda ste mogli stupiti u kontakt sa vašim kolegama u Banja Luci i ukazati na kršenje ljudskih prava i same te institucije. Prošle godine je bilo više o suradnji, međunarodnoj suradnji pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske sa pučkim pravobraniteljima u susjednim zemljama pa i dalje. Onda ne bi izostajalo ovo barem s vaše strane što sam ja očekivala u ovomu izvješću. I prošle godine i ovoga puta velika rasprava se vodi o uvjetima vašega rada. Apsolutno uvjeti vašega rada se odnose i na rezultate. Ali, molim vas ne u toj mjeri da bi to ustvari bio jedan veći dio rasprave o Izvješću pučkog pravobranitelja za 2006. godinu, a pogotovo što pojedinci kako ste i sami rekli ne razmišljaju o uvjetima vašega rada. O uvjetima vašega rada ste odgovorni vi pa i hrvatski, ne osporavam da to nije odgovoran Hrvatski sabor. Treće što ću reći. Od jučer se stalno spominje još utemeljenje novih pučkih pravobranitelja. Imamo vas, imamo pučkog pravobranitelja za djecu, imamo pučku pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Bili su predlagani i drugi pučki pravobranitelji npr. za iseljeništvo. Kolega Kajin je jučer predložio pučkoga pravobranitelja za Istrijane. Ne znam koji je to dio hrvatskog pučanstva. Kolega Kajin, tako je. No međutim, ja neću, pa svi vi koji predlažete nove pučke pravobranitelje morate obrazložiti pa u najmanju ruku reći što bi oni učinili, koliko bi to bilo učinkovito za svih nas u Republici Hrvatskoj da bi se pravde ili nepravde ustanovile ili pravde ili nepravde rješavale. Zato kažem da svi mi koji smo ustvari suodgovorni za posljedice Izvješća o radu pučkoga pravobranitelja a upućujem sigurno prigovor i vama još jedanput. Moramo biti učinkoviti, moramo biti odgovorniji, moramo promicati zakone Republike Hrvatske i moramo ukazivati na neodgovornost ljudi. Svakoga se može zamijeniti, svaki čovjek je zamjenjiv. Nije zamjenjiv kod svojih roditelja i kod svoje djece. da će Izvješće za 2007. godinu biti drugoga karaktera, ja ću biti suzdržana kod glasovanja o Izvješću pučkog pravobranitelja za 2006. godinu. Marinović, Ingrid (SDP)** Pa zaista bi se trebali složiti sa kolegicom Petričević kad kaže da mnogi nisu trebali otići iz Hrvatske. I ja se slažem sa tom vašom konstatacijom. Samo je nepobitno i točno da se te kuće u svakom slučaju nisu smjele rušiti, jer sada svi skupa skupo plaćamo obnovu tih kuća.

se dokazuje da mnogi to tako prihvaćaju a to prihvaćaju i oni koji su neodgovorni u vrijeme stvaranja Republike Hrvatske i njene obrane, pa i vi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Ivan Bagarić replika. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Na tragu rasprave kolegice Zdenke Babić-Petričević ja bih se osvrnuo također i odgovorio joj jednim djelom na njeno izlaganje, a osvrnuo bih se dakle na Izvješće pučkog pravobranitelja. Vezano za prognane Hrvate iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije u ovom izvješću nažalost nema gotovo niti spomena. Dakle, ja mislim da to pitanje zaslužuje jedno posebno poglavlje, međutim ono apsolutno nije niti zapravo dotaknuto. Mi trebamo ovdje a na tragu ovoga što ste vi kolegice govorili znati da je prema službenim dokumentima Republike Srpske za vrijeme rata i nakon njega na službenim sastancima Vlade tzv. Republike Srpske u to vrijeme donesena odluka da nesrbe treba na prostoru Bosne i Hercegovine koji je pod okupacijom njihovom svesti na 3 do 5%. To je bio sustavan dakle način kako da se ljude progna, protjera i doslovno etnički očisti. Kad se to već učinilo i kad su se oni preselili tamo gdje jesu, Bogu Hvala da ih se dio još zadržao u Hrvatskoj a veliki dio nažalost je napustio ove prostore mnogi od njih još apsolutno nemaju riješen nikakav status ovdje. S druge strane, nisu riješene mirovine ove koje ste vi kazali kolegice ali nije im riješeno ni zdravstveno osiguranje jer su to sve pitanja koja se trebaju riješiti između ostalog bilateralnim sporazumima sa Republikom Bosnom i Hercegovinom odnosno jednim djelom to je Republika Hrvatska. Vi ćete naići sigurno na uvjeravanja s druge strane kako je riješen taj problem u smislu povrata imovine svih onih prognanih sa prostora tzv. Republike Srpske. Međutim, istina vraćena su im zgarišta ali nije im osiguran apsolutno povratak, nije im osigurana niti sigurnost tamo a da ne govorim o zbrinjavanju u smislu gradnje obiteljskih kuća ili rješavanja ne znam ni ja zaposlenja i svega onoga što bi mi nazvali održivi povratak.

Moja rasprava evo shodno ovog izvješća koje smo dobili biti će prije svega u smjeru konstatacije nečega što je već u javnosti a pučki pravobranitelj svojim izvješćem nije obuhvatio a vjerojatno iz razloga što nije na vrijeme dobio prigovore uposlenih ljudi odnosno inspekcijski nadzor koji je bio ispred naše upravne inspekcije Ureda za državnu upravu. Mislim da je izvješće vrlo korektno napravljeno, detaljno napravljeno na temelju zakona i ovlasti koje ima pučki pravobranitelj i Poslovnika Hrvatskoga sabora na temelju kojeg su i dostavili ovo izvješće. Podsjetit ću samo što je u tom zakonu rečeno a rečeno je da se daje pučkom pravobranitelju mogućnost da pomaže, savjetuje, otklanja nedostatke i nejasnoće koje jesu u funkcioniranju pravnog sustava. Stoga se i zalažem i predlažem ono što je pučki pravobranitelj ovdje rekao da se pozabavimo izmjenama i dopunama zakona koliko je nekoliko kolega ovdje reklo vezano za jasnije načine i mogućnosti i mehanizme rada pučkog pravobranitelja u otklanjanju upravo onih točaka, kritičkih točaka nepropulzivnosti pozitivnih zakonskih propisa. Pozdravljam također vašu odluku a i način rada da podsjetite na terenu sve županije i jedinice lokalne samouprave o prijavama ljudi, građana, službenika i ostalih u smislu kršenja pojedinih zakona i zakonskih propisa. Bilo bi mi drago ponaosob da ste u svom izvješću pokazali stanje prava uposlenika i namještenika Požeško-slavonske županije i da ste posjetili ovu Požeško-slavonsku županiju. Vjerujem da bi se našlo u okviru ovog vrlo dobrog načina pisanja izvješća prije svega u opisu slučaja kršenja zakona o kojemu smo slušali nažalost u medijima a mediji kakvi jesu presuđuju i donose pravne odluke mimo onoga što nije ni konstatiralo pravo a ponaosob nije ni sud ni zaključio. Onda bi zasigurno konstatirali da jedna izmišljotina koja je išla u Požeško-slavonskoj županiji a zove se sanacijski program je bila samo cilj i nakana da se otpusti određeni broj djelatnika tražeći argument neracionalnosti u županijskoj upravi. Vjerovali smo svi kroz medije i javnost kako je stvarna šteta u Požeško-slavonskoj županiji koju je učinio prethodnik ili prethodna vlast počevši od pedesetak milijuna, 150 milijuna, 352 milijuna kuna. Na kraju je to prešlo i milijardu jer je i vanjski dug Republike Hrvatske utrpan kao šteta županiji i lopovluk kojeg je učinila bivša vlast. Nažalost, na temelju toga sanacijskog programa učinjen je jedan prijedlog racionalizacije u županijskim uredima od čega je sedamnaest ljudi praktički ostalo bez posla. U onoj drugoj stavci gdje pišete poduzete mjere da je bilo posjeta Požeško-slavonskoj županiji vjerujem da bi bilo konstatirano da je napravljen upravni nadzor, da su konstatirane nepravilnosti prije svega u donošenju ovog sanacijskog programa i neargumentiranom načinu kako je on bio prezentiran do donošenja odluke o ustroju upravnih tijela odnosno upravnih ureda u Županiji požeško-slavonskoj na temelju kojih su kasnije doneseni pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta na temelju kojih su ljudi bili neraspoređeni. I na kraju, u onoj zadnjoj odredbi koju vi ovdje vrlo lijepo ističete u ishodu slučaja sedamnaest ljudi se našlo na ulici. Po kojim kriterijima? Po kriterijima sanacijskog programa i nezakonito donesene odluke odnosno pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta. Da ste posjetili Požeško-slavonsku županiju vjerojatno bi obišli i Dom umirovljenika u Požegi gdje je eklatantan način kršenja prava uposlenika u toj ustanovi, od njezinog ravnatelja

Primijetio kako je plahta na jednom od kreveta zgužvana i rješenjem kroz ravnateljicu tog Doma ističe mjeru, a mjera je kazna od 500 kuna odnosno upozorenje pred otkaz radnog odnosa toj istoj djelatnici. Ovo nije samo jedan primjer. Nekoliko primjera kršenja prava uposlenika. Da ste bili u Požegi vjerojatno bi konstatirali i ja bih rekao jedan pravno nespojiv način nadređenosti ili podređenosti pojedinih zakona koje imamo. Primjer ljekarne Požega. Ljekarna, zdravstvena ustanova u mreži zdravstvenih ustanova koja se zbog svog nesavjesnog poslovanja ili bolje rečeno Znači primijenjen je Zakon o stečajnom postupku, a gdje su vjerovnici ljekarne po parničnom zakonu bez obzira što nisu mogli po članku 204. Zakona o izvršenju proračuna namiruju se, namiruju se iz županijskog proračuna. Što je ovdje zakon «leg specialis» ili koji zakon je nadređen određenom zakonu vjerujem da bi pučki pravobranitelj to konstatirao. Isto tako da ste bili u Požegi vjerojatno bi konstatirali da na područjima ratom stradalim svaki čovjek ima pravo na obnovu. Ponaosob i gospodarski subjekti da imaju pravo na obnovu. A isto tako i ustanove kojima je županija osnivač da imaju pravo na obnovu. I vjerojatno bi uočili određeni slučaj kao što je ZRC Lipik, zdravstveno-rekreacioni centar u kojemu, u čijem sastavu je i bolnica i rekreacioni dio gdje od datih jamstava Vlade Republike Hrvatske nije učinjeno ništa u smislu obnove, a pravo svakog čovjeka je da ono što je porušeno u ratu, a mi smo u to zakonom dali pravo bude i obnovljeno pa i onaj sadržaj neophodni standard zdravstva kojeg ima, treba imati u toj bolnici također da bude obnovljen. Nažalost ništa nije učinjeno. Uz dana jamstva Hrvatske države i naplaćeni kredit gotovo 150 milijuna kuna ni zagrebano nije po fasadi niti bilo kojem temelju u tom, u toj ustanovi. Isto tako pridružujem se našoj predsjednici Odbora za useljeništvo u konstataciji ovog stanja i zahtjevu prema pučkom pučkom pravobranitelju jer mislim da vi na razini pučkih pravobranitelja možete pokrenuti inicijativu. Ne kažem da možete učiniti da se usklade ova prava umirovljenika. Ljudi koji su radili u susjednoj u susjednoj državi ili susjednim državama, a ponaosob oni koji su radili recimo u javnim poduzećima, ondašnjim javnim poduzećima kao što su Hrvatske željeznice. Vaša inicijativa ili vaš razgovor sa pučkim pravobraniteljem susjednih država može biti dobra osnova i podloga za kontakt dviju vlada ili triju vlada da se ovo rješenje doista postigne. Primjer samo da jedan umirovljenik koji je radio na Jugoslavenskim željeznicama, naš je građanin, radio je u susjednoj državi ima dvostruko manju mirovinu jer tamo visinu mirovine određuje po dogovoru. Koliko imaju sredstava toliko plasiraju ljudima u njihove mirovine što je kod nas zakonom utvrđeno pa i vaš, vaša konstatacija u povredi prava i zakona može ići u prilog da se ova situacija razriješi. slažem se sa nekim raspravama koje su ovdje išle u smislu da pučki pravobranitelj nema dovoljno alata i mehanizama da bi određene stvari razriješio razriješio ili stavio u rješavanje ali ima upravo ovom svojom ustavnom kategorijom mogućnost da na to upozori i ukaže Vladi, a Vlada bi bi trebala i ja se nadam da i je u pojedinim slučajevima odreagirala shodno svojoj ovlasti koju, koju ima. U tom smislu prihvaćam potpuno izvješće o radu pučkog Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine pravobranitelju pučki sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa vidite Ustavom Republike Hrvatske pučki pravobranitelj je određen kao opunomoćenik ovog Sabora da bi štitio ustavna i zakonska prava građana pred tijelima državne uprave i tijelima s javnim ovlastima a nema ovlast da bi štitio ustavna i zakonska prava građana u sudskim predmetima a ja dodajem tome nažalost nema te ovlasti jer znamo kakvo nam je stanje u sudstvu. I dalje se kaže da je ovlast pučkog pravobranitelja razmatranje pojedinačnih slučajeva ugroženosti prava građana koja su im prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti počinila tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima. s tim, ustavnom odredbom mi smo u ovom Saboru konsenzusom čini mi se jednoglasno na tu odgovornu dužnost pučkog pravobranitelja izabrali sadašnjeg pravobranitelja zbog njegove ja bih rekao stručne i moralne vertikale. I sad jedan Ured pučkog pravobranitelja na kojem, kojem je na čelu u ovom trenutku gospodin Malčić dođe pred ovaj Hrvatski sabor sa jednim ovakvim izvješćem kojemu se ništa ne može prigovoriti. Kvalitetno, koncizno, konkretno, sugestivno upućuje i daje prijedloge i da se nitko ne zapita da je to već, ne znam, evo meni treća mi se čini godina da raspravljamo o izvješćima pučkog pravobranitelja i da izvršna vlast ne poduzima ono što je svakome našem građaninu očito i jasno i što bi trebala izvršna vlast Ja se slažem i sa kolegicom Babić-Petričević vezano za njezin stav koji je ovdje iznijela na druge pravobranitelje koje se predlaže koji već postoje ili se planira ih uspostaviti. Kaže, ona je postavila pitanje koliko bi to bilo učinkovito? I ja također postavljam pitanje koliko bi to bilo učinkovito? Ali ne koliko bi bilo učinkovito sa strane tih institucija jer je i sadašnji pučki pravobranitelj po meni vrlo ali je neučinkovita izvršna vlast jer ne poduzima mjere koje su jasno ovdje naznačene i ne otklanja one negativnosti koje je pučki pravobranitelj ovdje vrlo jasno u svom izvješću naveo. Ja se slažem i jučer sa, sinoć smo o tome isto raspravljali pa je kolega Hrelja u svojoj raspravio rekao: Pitanje je da li ne bi bilo i više pritužbi građana Uredu pučkog pravobranitelja da na koncu konca i građani nisu stekli utisak. A što, žalio se ili ne žalio gospodin Malčić i njegov Ured obrane daju preporuke, na neki način sugeriraju rješenja ali izvršna vlast ništa ne poduzima. Meni, što preostaje, ništa drugo nego kao što je rekao kolega Stazić govoreći u ime Kluba SDP-a da podržimo ovo izvješće. Što drugo mogu učiniti. Ali ja sam vrlo dobro razumio i jučerašnje uvodno slovo gospodina Malčića i među recima sam za sebe stekao utisak o jednom nezadovoljstvu koje u tom, iz tog ureda proizlazi upravo zbog neefikasnosti izvršne vlasti i zbog njezinog nedjelovanja u otklanjanju onih nedostataka koji su u izvješću a koja su direktno u nadležnosti izvršne vlasti. Dosta je sinoć i jutros već o tome govoreno i ja sam si uzeo za pravo da iznesem svoj stav u odnosu na djelotvornost izvršne vlasti ne po mojoj ocjeni već iz ovog izvješća uzevši nekoliko točaka koje jasno na to upućuju, pa ću otprilike reći zbog čega ja u svojoj raspravi se prihvaćajući ovo izvješće zapravo upućujem upućujem na izvršnu vlast koja bi trebala postupati. Prvo, primjerice zaključak od prošle godine. Hrvatski je Sabor većinom glasova 89 za, 2 suzdržana donio zaključak kojim se prihvaća izvješće i kaže upućuje se Vladi Republike Hrvatske radi poduzimanja mjera za učinkovitiji rad nadležnih državnih tijela koja imaju javne ovlasti. Što je po tome izvršna vlast poduzela? Ništa. Drugo. pučki pravobranitelj upozorava da je započela realizacija samo jednog od šest preporuka pučkog pravobranitelja iz 2006. godine, a da izvršna vlast po preporukama nije postupila osim jedne kako se to taksativno navodi u ovom izvješću. Drugo. Pučki pravobranitelj konstatira u svom izvješću da su naši zakoni koje donosimo samo puko prilagođavanje Europskoj uniji bez prilagodbe hrvatskoj situaciji i pravnoj kulturi. A na kome je odgovornost? Po meni na izvršnoj vlasti. Opet konstatira se da izvršna vlast nije poduzela ono što je trebala. nas upozorava na činjenicu da je napredak u stanju ljudskih prava Republike Hrvatske prespor, a opet nema akcije izvršne vlasti. zbog činjenice da pučki pravobranitelj upozorava na činjenicu da zakonodavna rješenje u Republici Hrvatskoj pa i dobra, ali se zakoni ne provode, a izvršna vlast ne poduzima odgovarajuće mjere i to je naša tragedija. Počesto imamo i dobre zakone, međutim što će ti zakon. Koga zakon obavezuje i tako se otprilike postavljalo. Zbog činjenice da pučki pravobranitelj navodi kako je stanje na području upravnog sporenja kritično i zbog činjenice da je Europski sud u tri nedavne presude utvrdio da u Hrvatskoj ne postoji učinkovitost sustava upravnog sporenja, a izvršna vlast ne poduzima ili poduzima neodgovarajuće i nedovoljne mjere da se stanje popravi. To je za mene porazna konstatacija i činjenica. Iduće. Zbog činjenice da se u izvješću navodi i kako je rekao pučki pravobranitelj na sjednici saborskog odbora za Ustav, da se postupci pred domaćim upravnim sudovima stalno vraćaju na početak i da im se ne vidi kraja, da dugotrajnost postupka najviše pogađa slabe i siromašne, a izvršna vlast ne poduzima mjere. Dalje, zbog činjenice da se broj pritužbi pučkom pravobranitelju zbog dugog trajanja sudskih postupaka niti u 2006. godini nije smanjio, te da je dugotrajnost postupka i dalje najveći problem hrvatskog pravosuđa. A po očitovanjima kojeg Ured pučkog pravobranitelja od nadležnog ministarstva dobiva vidljivo je da se da se samo odgovara otprilike predsjednik suda ili čak predmetni sudac dok je uvid u sudski spis rijedak izuzetak. Dakle, opet nedostaje djelotvornost izvršne vlasti. I da ne zamaram tako bih i dalje mogao nabrajati zbog toga prihvaćajući ovo kvalitetno izvješće iskoristio sam ovu priliku da u saborskoj raspravi ukažem na nedjelotvornost izvršne vlasti i da se zaista zamislimo i kao Hrvatski sabor pozovemo na efikasnost u otklanjanju ovih očitih nedostataka i obveza koje je i ovo izvješće

uistinu pučki pravobranitelj u prošlogodišnjem izvješću dao je šest preporuka kako bi se pokušalo otkloniti taj problem dugotrajnosti upravnih postupaka izvršna vlast je započela, dakle ne realizirala nego započela realizaciju samo jedne jedine preporuke. Na osnovanost ovih preporuka pučkog pravobranitelja ukazao je i Europski sud za ljudska prava. Međutim, unatoč toga ništa se ne događa. Izvršna vlast odbija provesti preporuke pučkog pravobranitelja i dakako da dolazimo do pitanja a tko je pučki pravobranitelj? Izvršna vlast ignorira pučkog pravobranitelja, a pučki pravobranitelj je naš punomoćnik. Dakle, on govori po našoj ovlasti. E sad se pitamo koga to ignorira izvršna vlast? Ignorira ovaj Sabor. Isti ovaj Sabor kojem izvršna vlast odgovara. Međutim, mi nismo postavili pitanje, mi nismo uputili zahtjev toj izvršnoj vlasti da odgovara zbog toga što ne provodi preporuke pučkoga pravobranitelja koji ne samo da je primio na znanje ovaj Sabor. Mi smo prihvatili izvješće. ako smo prihvatili izvješće onda smo prihvatili i te preporuke i putem pučkog pravobranitelja te preporuke smo uputili izvršnoj vlasti koja se očito ponaša na način da smatra da je ona iznad Sabora, a ne Sabor iznad izvršne vlasti. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Antun Peruško. **Peruško, Anton (SDP)** Pa slažem se sa vama apsolutno kolegice Lalić. Nakon ovakvog izvješće koje je danas predmet rasprave u ovom Visokom domu zaista netko bi se morao zapitati. Ja sam uvjeren da bi u mnogim zemljama Europske unije nakon što bi na parlamentarne klupe prispjelo jedno ovakvo izvješće koje je porazno, porazno u odnosu na neefikasnost izvršne vlast, ta izvršna vlast se morala zapitati, morao bi se zapitati u konačnici i predsjednik ovog Sabora i mi kao saborski zastupnici i apsolutno sam suglasan sa vama. I ova, ovo vaše, vaš istup u replici meni sugerira na način da bi ovaj Sabor morao ići sa takvim zaključkom i prema izvršnoj vlasti prihvaćajući ovo Izvješće o radu pučkog pravobranitelja, jer nemam sad ispred sebe ali čini mi se da je Vlada rekla da je razmotrila ili uzela na znanje ovo izvješće. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović, replika. **Arlović, Mato (SDP)** Poštovani kolega Peruško, poštovani pučki pravobranitelju, kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Gledajte, i ovo Izvješće pokazuje već više puta jednu činjenicu koju ne smijemo zanemariti. Zapravo da nije dovoljno u zakonodavnom smislu da pučki pravobranitelj, ne znam, prati, izvješćava, sugerira, potiče itd. Mislim da je došlo vrijeme da se pripremi Prijedlog o izmjenama i dopune Zakona o pučkom pravobranitelju i da pored inih pitanja svakako treba otvoriti mogućnost pučkog pravobranitelja da može i zastupati građane kada se radi o povredi Ustavom i zakonom zajamčenih prava. Jer je jasno da sve ove preporuke prema izvršnoj vlasti zapravo, i njihovo neizvršenje, pokazuju nekoliko stvari. Pokazuju činjenicu da Parlament nije u stanju ostvariti nadzor nad izvršnom vlašću niti pokretati pitanje odgovornosti, kao što isto tako je u situaciju nažalost Parlament da svoje opunomoćenike ne može odgovarajuće zaštiti i u isto vrijeme im osigurati da mogu obaviti svoj dio posla. Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Sabora i ako se njegove preporuke i nalazi ne izvršavaju onda valja, a mi prihvaćamo njegova izvješća i njegov rad, onda to više nije pitanje da li je zapravo u poziciji ovakvoj ili onakvoj pučki pravobranitelj nego je to pitanje odnosa između izvršne i zakonodavne vlasti, to je pitanje odnosno parlamentarizma i pitanje zapravo šta učiniti dalje. Zbog toga bi bilo valjano između ostaloga i zbog jačanja parlamentarizma omogućiti našim opunomoćenicima da pravni instrumentarij mogu u višoj mjeri koristiti kada je u pitanju rad izvršne vlasti u odnosu na povredu ili zaštitu Ustavom i zakonom zajamčenih prava građana. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Anton Peruško. **Peruško, Anton (SDP)** Pa kolega Arlović apsolutno sam suglasan sa vama. I to bi mogao biti i jedna od inicijativa u smislu kretanja u postupak izmjene zakona. Jer u protivnom dovest ćemo se u situaciju, nemojte zamjeriti da upotrijebim taj izraz, ali da ovo Izvješće ovakvo kakvo je bez obzira koliko god je kvalitetno, koliko je sugestivno, koliko ukazuje na probleme da ga prihvatimo niti pomaže niti odmaže da ne upotrijebim grublji izraz. A to je najgora situacija, situacija u kojoj se zaista kao društvo ne smijemo i ne možemo dovesti, jer ćemo onda i dalje još ovo malo povjerenja kojega imaju naši građani u politiku u potpunosti srozati. Marinović, replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Peruško, s pravom naglašavate ovaj aspekt na koji najvećim dijelom se i odnosi Izvješće pučkog pravobranitelja o neučinkovitosti, odnosno najvećeg broja pritužbi građana prema tijelima u odnosu na tijela pravosudne vlasti. Sjećate se, ja bih vas htjela podsjetiti, a odnosno i svih nas, prije godinu, odnosno dvije godine s velikom pompom najavljeni su inspektori po sudu kao neki deus es machina koji će sve nedoumice, odnosno sve probleme i nezadovoljstva građana rješavati. To su bile naslovnice dakle gotovo svih novina. toliko govorilo, dakle od strane Vlade i resornog ministarstva, uvode inspektori, inspekcije, inspektori. Slova su bila masna najmanje od 10 centimetara. Svako malo pomnije čitatelju tog prijedloga kasnije … /Govornica se ne razumije./ … vidio je da se u biti ništa neće promijeniti. Na to smo i ukazivali. Međutim propaganda i predstava za naivne išla je i dalje. Evo sve dok se nije razotkrilo konačno i u ovom izvješću pučkog pravobranitelja koji govori da su te inspekcije potpuno zakazale. A nisu i mogle drugo nego zakazati jer i ništa se novo u odnosu na postojeće stanje nije promijenilo, samo se je dalo novo ime. Nešto slično kao sjećate se kada je za vrijeme koalicijske vlasti uveden Centar za edukaciju sudova. To je bila tako jedna inicijacija da bi se ta jedna velika institucija, odnosno ta institucija trebala okrupniti. Što se događa sve ove godine? Da se samo promijenio naziv u pompozni naziv: "akademija". Isto tako veliki problem zagrebačkog suda, mi smo bili osigurali čitav onaj kompleks Selske koji je trebao biti po programu i po projektu u 4. godine 2004. gotov i kada bi mnogi problemi, jednako tako i u Splitu, osigurana zgrada gdje se lamentira već 3, 4 godine što će se napraviti tu i kako će se prodati, hoće li ovaj projekt ili onaj. Ali stigao je naziv: Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Anton Peruško. za kojega nije sudski postupak pokrenut više od dvije godine, kada je pučki pravobranitelj pitao kad će biti pokrenut odgovor je otprilike jednog dana, a možda ni tada. To je taj posao tih inspektora. O tim inspektorima sam se ja naslušao konstituiranjem ove vlasti i uvođenjem Financijske policije koja će inspekcijskim službama uprihoditi više prihoda u državni proračun, itd. A inspekcijske službe konstituirane su pri izvršnoj vlasti. Sam sam bio inspektor u određenom organu, određenom tijelu i tvrdim da naši ljudi imaju sposobnosti i znanja jednako europskim. Međutim pitanje je subordinacije na koji način se prema tim službama odnosi. Prema tome, to je priča o inspekciji, ja ne vjerujem, a to se i dokazalo. Hvala. Poštovana zastupnica Biserka Perman. Izvolite. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine pučki pravobranitelju sa suradnicima, kolegice i kolege. Na početku svoje rasprave želim istaknuti nekoliko slučajeva iz ovog izvješća koji nisu riješeni ni nakon čitavog niza godina. Iz područja pravosuđa slučaj nezakazanog prvog ročišta i nakon više od dvije i pol godine. Pučki pravobranitelj je tražio očitovanje predsjednika predmetnog općinskog suda i uputio upozorenje ministrici pravosuđa i zatražio izvješće o poduzetim mjerama ali nije dobio ni očitovanje ni izvješće od ni jedne navedene institucije. Iz područja mirovinskog i invalidskog osiguranja slučaj teškog materijalnog stanja i nejednakog položaja invalida rada zbog izmjena propisa. Pravobranitelj je intervenirao nakon mnogih bezuspješnih pokušaja pritužbi stranke prema nizu državnih tijela i institucija. Temeljem saznanja o zaključku Sabora iz studenoga 2004. kojim se obavezuje Vlada da izradi analizu materijalnog položaja invalida rada i izvješće o provedbi zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, zatražio je od Vlade tu analizu i izvješće ali Vlada nije odgovorila niti dala informaciju jesu li navedeni dokumenti uopće napravljeni. Očito nisu, jer inače ne bi bilo nikakvog razloga da mu se oni dostave. To je samo još jedan primjer bahatosti i ignoriranja Vlade u provedbi odluka Hrvatskoga sabora. Drugi slučaj iz ovog područja je priznavanje prava na mirovinu Republike Hrvatske građanki iz Bosne i Hercegovine. Pučki pravobranitelj je tijekom dvije godine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u nekoliko navrata dopisima i požurnicama tražio izvješće o razlozima odugovlačenja, ali konačno obrazloženje nije dobio i nema saznanja o okončanju ovog slučaja. Iz područja statusnih pitanja građana slučaj primitka u hrvatsko državljanstvo na zahtjev iz 2002. koji do danas nije riješen. Pučki pravobranitelj je tijekom šest mjeseci tri puta zatražio očitovanje pomoćnika ministra unutarnjih poslova ali ni jednom nije dobio odgovor. Protekom još šest mjeseci pokušalo se izvršiti neposredan uvid u spis, ali je dobivena samo informacija da rješenje čeka potpis ministra što je on osobno i potvrdio u telefonskom razgovoru kao da će rješenje biti dostavljeno stranci kako je rekao ovih dana, o čemu je pučki pravobranitelj obavijestio tužiteljicu. Od tada do nas je prošlo još šest mjeseci tijekom kojih je pučki pravobranitelj ponovo intervenirao na što je dobio neke papire koji sa slučajem nema veze, a predmet ni nakon pet godina nije riješen. Iz područja lokalne samouprave slučaj nepravilnosti u utvrđivanju troškova državne katastarske izmjere na teret građana. Od Središnjeg državnog ureda za upravu je zatražen nadzor odluke općinskog poglavarstva u pogledu ovlasti i utvrđivanja visine troškova, a pučki pravobranitelj je od istog ureda više puta zatražio očitovanje o poduzetom, ali je dobio samo obavijest o promjeni nadležnosti na Državnu geodetsku upravu koja se s druge strane nije upuštala u ocjenu ovlasti općinskog poglavarstva zbog kako su naveli, nepoznavanja normativnog uređivanja ove materije. Zato je pravobranitelj zatražio od Ministarstva za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provedbu nadzora nad radom ovog tijela i više puta tijekom 2006. požurivao dostavu izvješća o poduzetom, ali ni do danas nije dobio traženo izvješće. Iz područja stambenog zbrinjavanja, dugotrajnost postupka za obnovu kuće, o zahtjevu koji je podnesen još 1995. i na doneseno rješenje iz 2002. podnesena je žalba koja do danas nije riješena. Pučki pravobranitelj je u prosincu 2002. zatražio očitovanje o razlozima otezanja rješenja odsjeka za obnovu Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji na što nikada nije dobio odgovor. Zato se u svibnju 2006. obratio upravi za obnovu Ministarstva mora od koje je dobio odgovor da žalba nije potpisana i da je velik broj predmeta i da će biti doneseno rješenje. Do danas je prošlo 12 godina, rješenje nije doneseno, a kad će ne zna se. Iz područja privremeno oduzete imovine, povrat privremeno preuzete kuće na moru i naknade štete zbog nemogućnosti korištenja. Zahtjev je podnesen još 99. rješenje o iseljenju privremenih korisnika doneseno 2000. još nije provedeno unatoč višekratnom traženju od regionalnog Ureda za prognanike da ga provede, i svaki put identično nevjerojatno obrazloženje da se radi o opasnim osobama i da se vlasnici trebaju obratiti državnom odvjetništvu i Upravi za prognanike u Zagrebu. Uprava u Zagrebu se oglasila nenadležnom i uputila stranke opet na regionalni ured. Pučki pravobranitelj je od uprave za prognanike Ministarstva mora zatražio očitovanje i nakon pet mjeseci dobio odgovor da privremeni korisnici imaju kuću u Zagrebu, da predmetnu kuću koriste ljeti i da u Benkovcu bespravno koriste stan te preporuča vlasnicima da pokrenu sudski postupak radi iseljenja. Ovdje je pučki pravobranitelj upozorio upravo na neshvatljivu dodjelu kuće na moru na privremeno korištenje osobama koje imaju kuću u Zagrebu, da je tužbu radi iseljenja trebalo podnijeti nadležno državno odvjetništvo na temelju zahtjeva Ministarstva mora a ne vlasnik, kao i na neisplatu štete zbog nemogućnosti korištenja kuće iz državnog proračuna i propust u netraženju tih sredstava od privremenih korisnika. Kao i prethodni slučajevi, ni ovaj do danas nije riješen. U ovom slučaju nameće se niz pitanja. Tko je i zašto dodijelio kuću ljudima s kućom u Zagrebu i hoće li za to odgovarati. Tko je odgovoran za neprovođenju odluke o iseljenju nadležne stambene komisije. Tko je odgovoran za, kako će onda očekivati da će neko drugo rješenje biti provedeno pa makar ga donio i sud. Tko će provesti to rješenje? Čini mi se da su odgovori na ova pitanja vrlo kratki, jasni i jednaki. Nitko neće ništa poduzeti, nitko nije odgovoran, papala maca i pojeo vuk magare. Nameću se još neka logična pitanja. Zašto bi vlasnici uopće trebali podnositi ikakve zahtjeve za povrat imovine kada nikakvim zahtjevom nisu ni tražili oduzimanje te imovine. Zašto bi vlasnik sam morao tjerati sudski postupak iseljavanja korisnika kada ih on nije ni uselio. Ne bi li iste državne službe i institucije koje su privremeno oduzele imovinu prestankom razloga oduzimanja tu imovinu trebale vratiti vlasniku bez posebnih formalnosti analogno načinu na koji je i oduzeta. To bi po meni bila normalna procedura u normalnoj pravnoj državi, ali izgleda da mi nismo ni normalna ni pravna država. Nitko ni za što nije odgovoran, a državni aparat nerijetko služi za ubiranje redovnih mjesečnih plaća, a ne da bude servis građanima. Velika većina neriješenih slučajeva iz ovog izvješća nije riješena zbog neosjetljivosti službi na probleme i prava građana, a svoj nerad i neažurnost najčešće skrivaju iza propusta formalne naravi i krivicu prebacuju na građane. Primjerice, zahtjev nije potpisan, nije podnesen na posebnom obrascu, nije dobra adresa, nisu primili zahtjev unatoč predočenoj povratnici i slične nebuloze. Nedopustivo je zbog površnosti i propusta državnih tijela i službe, građane siliti na nove troškove, nove postupke, neopravdano produljivati i ne rješavati predmete više godina i tako uzrokovati stres i zdravstvene probleme građana, često i nepopravljive. A onda im naplaćivati taksu na bolest te posjete liječnika. Nažalost najgore je što preporuke i primjedbe pučkog pravobranitelja nisu obvezujuće za tijela državne uprave no, ipak sa svojim suradnicima čini jako puno. Iako u izvješću nisu taksativno navedeni svi slučajevi koji su obrađivani i neka područja nisu do detalja razrađena temeljem ovog dokumenta želim iskazati svoju punu potporu i priznanje radu pučkog pravobranitelja, podržati izvješće kao i njegove zahtjeve za prostorom, dodatnim ljudima i financijskim sredstvima kako bi ubuduće njegovo djelovanje bilo efikasnije i sveobuhvatnije. Ali ako mi svojim zaključcima ne obavežemo nadležne institucije prije svega Vladu na otklanjanje ovih i sličnih propusta, sama potpora izvješću neće značiti ništa, kao ni u slučaju da Vlada kao i mnogo puta do sada bude ignorirala odluke Sabora, primjer čega smo vidjeli i u ovom izvješću. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Frano Matušić. Izvolite! **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ispravak je navoda ali i povreda je Poslovnika, jer reći za nas… …/Upadica se ne čuje./… Ispravak navoda. Kolegica je rekla da Hrvatska nije niti normalna niti pravna država. Pa to naprosto nije točno. To najmanje što možemo reći da nije točno. A da ne govorimo da vrijeđa sve nas ovdje u Hrvatskom saboru. Na vašu žalost, Hrvatska je samostalna i suverena i demokratska država i pravna država i normalna država. Molim povreda Poslovnika. Izvolite! pravna i nije normalna država. Ja sam rekla da mi se čini iz ovog izvješća da ona to nije. Replike. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja. pučki pravobranitelj u svojem izvješću obradio. Ali, ja bih se usudio reći ono što on još nije obradio. I to je bio povod da smo u saborsku proceduru iz Hrvatske stranke umirovljenika uputili ovaj prijedlog zaključka. Jer činjenica je da se problematika obeštećenja umirovljenika prvi puta pojavila u 2006. godini i pouzdano znam da se veći broj umirovljenika javio pučkom pravobranitelju. Međutim, u izvješću to nije evidentirano, a jako smo znatiželjni i jako nas interesira u Hrvatskoj stranci umirovljenika mišljenje pučkog pravobranitelja po tom pitanju. Siguran sam da jedan značajni broj između 343 umirovljenika ili umirovljenička predmeta se odnose i na obeštećenje umirovljenika. I zašto Hrvatski sabor ne bi mogao znati koje je mišljenje pučkog pravobranitelja o tom postupku. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Biserka Perman. u ovom izvješću, da bi to onda izvješća vjerojatno bilo nekakvih pola metra debelo, što naravno nit je moguće, niti je moguće moguće izvesti u jedno takvo izvješće. Ali, podržavam ovu inicijativu da se dopunski podnese i ovaj dio da vidimo koliko je zapravo predmeta obeštećenja uopće uzeto u postupak i koliko ih je eventualno riješeno.

koji dokazuju što se dešava kada pravda ne profunkcionira upravo zbog dugotrajnosti postupka. Isto mislim da je dugotrajnost postupka jedan od najvećih problema koji dakle naše pravosuđe. Na to upozorava i naš pravobranitelj u svom izvješću pa ću citirati taj pasus koji je ovako dosta i dramatičan. Naime, on ističe da u stvarnosti dugotrajnost postupka najviše pogađa slabe i siromašne. Tu bi mogli reći i invalide kao što je bio primjer. S jedne strane za njih je najčešće rješavanje problema koji je postao životno važno pitanje, koje zahtjeva brzo rješavanje. A s druge strane oni koji imaju moć i novac, a najčešće oboje u pravilu ostvaruju rješavanje svojih predmeta u kraćim rokovima. Zašto je to tako? Mislimo da to ne bi trebalo tako biti, tim više što nam posljednji podaci govore, podaci koje je iznio EUROSTAT za Republiku Hrvatsku za 2004. godinu, da su najsiromašniji građani stariji od 65 godina. Isto tako da ima 18% građana u Republici Hrvatskoj koji žive ispod razine siromaštva. Dakle i njima je puno, puno teže ostvariti pravo na pravnu zaštitu. I zbog toga upozoravam, o tome dakle nije bilo riječi u vašoj replici ali mislim u vašem izlaganju da bi svi trebali obratiti pažnju da im omogućimo i tim ljudima koji su siromašni, nemoćni, slabi da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. A tu je također i čini mi se da je ova Vlada pripremila Ministarstvu pravosuđa Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je spreman dakle za saborsku proceduru još od 2005. godine i nedopustivo je da takav zakon koji je gotov, koji je spreman još do dana današnjeg nije došao u saborsku proceduru. Ali mislim da bi on kao takav pomogao mnogima

Bojim se s obzirom na način rada Vlada da čak i kad bi taj zakon bio usvojen, nisam sigurna koliko bi njegova provedba bila moguća i efikasna, s obzirom na dosadašnju praksu Vlade. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić, replika. pučki pravobranitelj tražio izvješće i nije ga dobio. Pa nije to čudo. Ali na koncu da je i dobio izvješće, pitam se šta bi bilo, meni se čini da bi rezultat bio isti a to mišljenje formiram i isključivo citirajući pučkog pravobranitelja koji kaže: "Sudeći po očitovanjima koje ured dobiva vidljivo je da služba u ministarstvu pri ispitivanju pritužbi u pravilu zadovoljava se odgovorom predsjednika suda ili čak predmetnog suca dok je neposredni uvid u sudski spis rijedak izuzetak. Pravosudna inspekcija po izvješću samog ministarstva u pravilu ne vrši nadzor po pritužbama i predstavakama građana.". I sad zamislite kolegice, niti jedan stegovni postupak protiv sudaca u 2006. godini nije pokrenut na osnovi činjenica utvrđenih u postupku ispitivanja predstavki. Što možemo zaključiti na temelju ovog izvješća? Da zapravo imamo ministarstvo koje potiče neučinkovitost sudbene vlasti. I to nam zapravo pučki pravobranitelj želi reći ovim izvješćem. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Biserka Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Pa slažem se potpuno s ovim što je kolegica Lalić rekla. Još mogu pridodati tome da je u biti samo jedan nadzor nad radom sudova izvršen na zahtjev građana, dakle samo jedan u cijeloj godini i također je činjenica da vjerojatno ništa se ne bi promijenilo na stvari kad bi se i dobilo izvješće s obzirom na to da su vrlo često nekakvi argumenti u pristiglim izvješćima koje je pučki pravobranitelj dobio naprosto formalne naravi. Kao što sam već rekla, zahtjev nije potpisan ili nije podnesen na posebnom obrascu, nije dobra adresa i slične stvari tek toliko da se zadovolji nekakva forma da se da nekakav odgovor ali stvarne volje za rješavanjem problema uopće nema i neće se ni provesti izgleda. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Dragutin Lesar slijedeća replika. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice Perman, vi ste potpuno opravdano ukazali na dijelove izvješća pučkog pravobranitelja u kojem se konstatira da tijela državne vlasti pa i ustanove s javnim ovlastima ili ne odgovaraju na upite pravobranitelja ili odgovaraju sa velikim zakašnjenjima ili su ti odgovori čisto formalne naravi. Ali u izvješću a to sam i sinoć upozorio postoje dijelovi kojim se konstatiraju da pučki pravobranitelj nije dobivao odgovor ni od Vlade Republike Hrvatske kad je zatražio određene dokumente koji su bili po meni nužni za pregled izvršavanja parlamentarnih odluka. Vlada u svom očitovanju ili mišljenju na ovo izvješće ni ove godine ne izražava namjeru pokretanja zakonodavnih inicijativa na koje upućuje pučki pravobranitelj, pa tako recimo Vlada ne želi ili nije dala naznaku da će pokrenuti promjene zakona kojim bi se ograničilo mogućnost da drugostupanjsko tijelo do besvijesti poništava odluku prvostupanjskog i vraća na odlučivanje prvostupanjsko i tako recimo deset puta što u što u najvećoj mjeri donosi odugovlačenje postupka. Pa s obzirom da Vlada to ne želi, dakle prihvatiti ponudi pravobranitelja i ići sa zakonskom inicijativom onda moramo mi u parlamentu. smatram da postoji odgovornost Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbora za ljudska prava i Odbora za zakonodavstvo da nakon pomne analize preporuka pučkog pravobranitelja Saboru dostavi mišljenje i konkretne prijedloge o promjenama zakona koje će otkloniti ovakvu situaciju koju već iz godine u godinu konstatiramo. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Biserka Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Pa evo, ja sam i u svom izlaganju spomenula upravo taj slučaj kad Vlada nije dostavila izvješće pučkom pravobranitelju a vezano za odluke ovoga Sabora i definitivno čini se da ne postoji nikakav mehanizam kojim bi ovaj Sabor ili bolje rečeno ne postoji volja kojom bi ovaj Sabor sankcionirao nepoštovanje svojih odluka u odnosu na izvršnu vlast odnosno u odnosu na Vladu, (HDZ)** Poštovani zastupnik Zvonimir Sabati slijedeća replika. **Sabati, Zvonimir (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pa naime, gospođa zastupnica Perman je u svega nekoliko svojih konkretnih životnih primjera pokazala i na nepoštivanje zakona i na odugovlačenje postupaka, na bahatost administracija koja ne želi pomoći ili dati pravnu pomoć siromašnima onako kako bi to trebalo. Nema odgovora na propuste. Dakle, to su sve vaše konstatacije. Međutim, ono što me na početku i ponukalo za ovu repliku je u principu postupak prema invalidnim osobama. Naime, u Zakonu o radu vrlo precizno piše da javna poduzeća trebaju zapošljavati 24% invalidnih osoba i ako bismo imali nekako mogućnost da vidimo spisak svih zaposlenih u tim javnim poduzećima koja su u vlasništvu ne znam pretežitom jedinice lokalne ili područne samouprave vidjeli bismo da se taj zakon ne poštuje. I to također se konstatiralo i u prethodnim nekakvim izvješćima pučkog pravobranitelja i nitko za to ne odgovara. Znači, to me ponukalo da na neki način i sada kroz ovu raspravu i kroz ovakve replike još jedanput apeliramo da upravo takvim invalidnim osobama omogućimo šansu za zaposlenje da i oni također mogu doprinijeti na neki način svojoj socijalizaciji odnosno boljitku. Hvala. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Biserka Perman. na neadekvatnim radnim mjestima i uprkos tome što su poduzeli određene mjere određene institucije su nažalost ostale gluhe. I slažem se i podržavam vašu inicijativu da se zaista donesu efikasniji mehanizmi

Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine pučki pravobranitelju. Moja replika se odnosi na gospođu Biserku Perman u dijelu tom da nije spomenula sve i svijetle primjere koji su se dogodili u Republici Hrvatskoj i bitne pomake koje ste vi uočili kroz svoj rad i zaprimanje žalbi. Ja bih se osvrnuo i na ono što govori se u izvješću pučkog pravobranitelja o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Naime, jasan je pokazatelj da je bitno smanjen broj pritužbi koje se odnose na rad Ministarstva hrvatskih branitelja pa sa prijašnjih 38 smanjio se u 2006. godini na 20 što bitno kroz ovu opservaciju u ovom tekstu jasno pokazuje da su timovi u Ministarstvu hrvatskih branitelja detaljno i temeljito odrađivali svoj posao, da su bili na usluzi hrvatskim braniteljima. Da se senzibilitet prema hrvatskim braniteljima našao kao prioritet. Da nije bilo prozivki i uvreda prema hrvatskim braniteljima što jasno govori iz ovog izvješća što pokazuje da je hrvatska Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja u ovom sazivu zapravo sasvim drukčije se postavila prema problematici koja proizlazi iz zakona. A i donošenjem novog Zakona koji je stupio na snagu 2005. godine 1.1. jasno je definirano su sva prava koja proizlaze iz njega i ona su participirana u jednom partnerskom odnosu sa braniteljskom populacijom. Stoga bih želio reći da i ovako, ovi svijetli primjeri koji govore o radu Ministarstva hrvatskih branitelja i potreba članova njihovih obitelji zasigurno su svijetli primjer u ovom izvješću što pohvaljuje i pučki pravobranitelj, a u konačnici i sami rad koji je definiran kroz nalaz državne revizije govori o ocjeni da je besprijekorno rađeno u tom Ministarstvu bez ikakvih primjedbi pa stoga vam,

Ja ih nisam posebno spominjala u svojoj raspravi jer bi to trebala biti normalna praksa i kad bi se tako radilo pučki pravobranitelj kao možda ni ostali pravobranitelji ne bi bili ni potrebni. A što se tiče komentara vezano za kolegu Pančića mislim da su u ovom trenutku potpuno neumjesni. Poštovani zastupnik Frano Matušić. Sljedeća replika. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja ću isto govoriti o ovoj svjetlijoj strani izvješća. Naime možemo demagoški pristupiti ovom izvješću i kritizirati sve i svašta ali mislim da je najvažnije ono što je i sam pučki pravobranitelj konstatirao. znači generalno na svim područjima govoreći o imovinsko-pravnim odnosima, govoreći o pravima i tako dalje, da je broj pritužbi smanjen u odnosu na prethodna razdoblja. Naravno da ne možemo biti sretni i zadovoljni što postoje još brojne nepravilnosti, što treba ukazivati i dalje svakodnevno na propuste ali ono što je bitno, bitno je ipak da je broj pritužbi smanjen. Ono o čemu možemo govoriti svi zajedno i o čemu trebamo govoriti to je dugotrajnost sudskih postupaka. S tim sasvim sigurno nitko u ovoj državi vjerojatno nije zadovoljan. Dakle što se tiče dugotrajnosti sudskih postupaka i danas imamo slučajeve koji su, koji se protežu u proteklih nekoliko desetljeća. Znam za jedan slučaj iz Dubrovnika gdje je preko 30 godina se sudski postupak vodi oko jednog imovinsko-pravnog pitanja. Dakle s tim sasvim sigurno ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni, ali to nije stvar trenutačnog raspoloženja ovoga ili onoga ili ove ili one vlade. To je očito problem koji treba rješavati sustavno i u tom smislu da je napravljen doista veliki broj iskoraka recimo u sređivanju katastara. Sve ono što je bilo propušteno u proteklim desetljećima ili što nije bilo rađeno naravno da je nemoguće preko noći srediti, ali brojni pozitivni primjeri ostaju. I u tom smislu evo želim vam dati svoj prilog na taj način. Hvala. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Biserka Perman. to je zato što ljudi naprosto više nemaju vjere u sustav pa vrlo često ni ne poduzimaju ništa a ne zato što je nepravilnosti manje. A što se tiče sređivanja katastra tu, tu proceduru je započela prošla Vlada.

je pomenula zapravo ugrozbu prava, prava građanina u smislu participiranja troškova geodetske izmjere zemljišta. Da, obaveza i pravo je građanina sudjelovati u rješenju svog imovinsko-pravnog statusa na zemljištu kojeg posjeduje. I ne mislim da je ovdje ugrozba bilo kojeg prava građanina u tom smislu. Dosadašnjim zakonom bilo je i regulirano i rečeno da je država dužna ili državna institucija dužna, geodetska uprava praviti reviziju u urbaniziranim sredinama svake pete godine. Odnosno neurbaniziranim sredinama svake desete godine. Ali to nije davalo mogućnost i pravo da se riješi imovinsko-pravni status onoga koji posjeduje, ima zemljište. Ovo što je gospodin Matušić rekao i ja mu se zahvaljujem, doista se čini puno u smislu sređivanja katastra zemljišta, ali ne imovinsko-pravnog stanja. To je odvojeni status geodetske uprave od Ministarstva pravosuđa odnosno zemljišne knjige od katastra. Ali se čini doista puno. I gotovo u svim troškovima, troškovima izmjere zemljišta sudjelovala je država koristeći sredstva i kreditne banke, Svjetske kreditne banke a i vlastita sredstva. No moramo konstatirati svi skupa zajedno da još uvijek je negdje preko 60% zemljišta u smislu imovinsko-pravnog sređenja u Republici Hrvatskoj nesređeno.

prošla Vlada je od Svjetske banke digla 29 milijuna EUR-a kako bi se, kako bi se ovaj projekt započeo i u konačnosti negdje i završio. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, pučki pravobranitelju, gospodo zastupnici. Pa evo svi smo manje-više konstatirali. To je konstatacija pučkog pravobranitelja da se broj zaprimljenih tih pritužbi smanjuje ili da opada. Jednom riječju da ne raste. E sad se postavlja pitanje zašto je tome tako? Socijalna karta za ovo razdoblje, izvještajno razdoblje 2006. zasigurno nije ništa bolja od one za 2005. Ako ništa drugo u penziju je išlo 30 tisuća novih umirovljenika sa prosječnom mirovinom 1500 kuna koja za, koja niti za 7 dana pristojnog življenja. Jasno, čovjek se jednostavno mora, mora snaći ili mora živjeti što, sa onim što ima. Postavlja se onda pitanje i zašto u jednoj takvoj socijalnoj situaciji danas imamo manje zaprimljenih pritužbi no 2005.? Možda naši građani ne vjeruju u postojeće institucije. Možda sumnjaju da im pučko pravobraniteljstvo uopće može pomoći. Ono što sigurno nije dobro, a što pučki pravobranitelj konstatira da tijela državne vlasti ignoriraju vaše upite tako da ispadate u jedno tijelo koje mora moljakati, ne znam, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo mora i turizma. Kod njih me ništa ne čudi šta se zbiva. Ili jedno Ministarstvo pravosuđa, da li hoćete ili nećete dobiti odgovor na postavljeno pitanje pa možda i s pravom gospođa Perman misli ili kao što joj se čini kako sam je doslovce želio citirati kada kaže da možda ona misli da nismo normalna ili pravna država. Ja sam rekao jučer, ja sam mislio jučer, rekao jučer da pučki pravobranitelj teško da nekome može pomoći. Međutim, da je dobro da pokušava pomoći to već nije malo. U pravilu tko se pučkom pravobranitelju obraća? Obraća mu se sirotinja koja se kao utopljenik hvata za slamku misleći da će tu pred tim tijelom dobiti zasluženu pomoć i trebalo bi dobiti. Ali što ćemo u zemlji u kojoj je možda najpreciznije se oslikava tu trenutnu socijalnu situaciju kroz onu narodnu poslovicu da je “sirotinja i Bogu teška“. Zašto su na prvom mjestu zahtjevi naših umirovljenika? Pa zato jer ove mirovine kao da izgledaju, kao jedna posljednja pomast. Pogledajte socijalnu kartu umirovljeničke populacije. Do 500 kuna 62000 građana prima mirovinu. Od 500 do 1000 kuna njih 116000. Od 1000 do 1500 kuna njih 156000. 1500 do 2000 kuna prima 295000 kuna. Znači, ukupno to je negdje oko 630000 ljudi u ovoj zemlji živi ispod ruba da se tako izrazim siromaštva. Ako se uskoro ne izjednače stari, novi umirovljenici u ovoj zemlji možda će 800000 ljudi biti u jednoj takvoj krajnje nezahvalnoj situaciji. Meni je jasno u jednoj Europskoj uniji mi na jednog umirovljenika imamo 3 zaposlena. U Hrvatskoj situacija jedan naprama jedan U Hrvatskoj je stopa nezaposlenih 16%. Ima krajeva Istra, Zagreb gdje je ta nezaposlenost 6 do 7% iako sam duboko uvjeren da će uskoro u ovoj zemlji veći problem biti doći do ratnika nego do radnog mjesta. E sad se postavlja pitanje što u toj konstataciji pučki pravobranitelj može učiniti kada i sam konstatira da je 2001. bila prosječna penzija u odnosu na prosječnu plaću 43,6%, 2005. 41,32%, 2006. 39,7%. A što će tek sutra biti kada žene budu morale u penziju sa 65 godina. E o tome nekom drugom prilikom, ali već sada bi se trebalo zauzeti za jednu pozitivnu diskriminaciju da žena pod navodnicima diskriminaciju koja ima dijete u penziju ide dvije godine ranije, koja ima dvoje djece četiri godine, koja ima troje djece recimo šest godina ranije. Neki sličan obrazac bi trebalo primijeniti kakvoga danas poznaje recimo Slovenija ili jedna Češka. Zašto spominjem baš ove mirovine? Zato jer ovaj sam pučki pravobranitelj naglasak stavlja kada su mirovine posrijedi na strani 14 na duljinu trajanja od podnošenja zahtjeva za odlazak u mirovinu do pozitivnog rješenja, odnosno do dobivanja prve penzije. Taj postupak gospodo ne smije trajati kao što danas traje godinu, a u nekim slučajevima sa međunarodnim elementom i godinu i pol dana. Taj postupak mora se svesti na rok od 60 dana. Ti postupci ne smiju duže trajati. Ako penzija našemu penzioneru ne može ne može osigurati jednu dostojanstvenu starost onda barem administracija to dostojanstvo čovjeka ne smije dovoditi u pitanje, ne smije gaziti. Jer doista temeljno je, mislim kako bih rekao, gaženje kada se recimo od podnošenja zahtjeva do prve penzije mora čekati godinu, a neki ljudi čekaju i po recimo godinu i pol dana. Ono što je mene možda u ovom izvješću ja sam to jučer spomenuo ispred kluba ali ću i ponoviti najviše zasmetalo je zapravo ova konstatacija na strani 17. ovoga izvješća. Ovdje pučki pravobranitelj gospodin Malčić doslovce kaže da ako invalid rada nezaposlen, odnosno izvan mirovinskog osiguranja nova mirovina mu je određena sukladno odredbi članka 174. stavka 3. primjenom posebnog mirovinskog faktora od 0,6667 moguće pune invalidske mirovine. Od 18. prosinca 2002. godine izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju taj je faktor povećan na 0,8% čime se samo djelomice ispravlja nepravda. Dalje navodi da ako invalid rada zaposlen, odnosno koristi prijašnje pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom, znači 4 sata sukladno članku 174. ili mu je nakon primjene tog zakona utvrđena profesionalna nesposobnost za rad, a zasnovao je radni odnos ili počeo obavljati neku drugu djelatnost sukladno odredbi članka 80. njegova se mirovina preračunava primjenom drugog mirovinskog faktora koji iznosi samo 0,3333 njegove invalidske mirovine što zapravo iznosi samo trećina invalidske mirovine. Ja mislim da je to možda i centralni dio ovoga izvješća. Želim reći da se naše invalide ne smije zakidati. Ako su im uskraćene invalidnine i to od 1.1.'99. ako ja to dobro tumačim ovaj dio Izvješća pučkog pravobranitelja onda bi trebalo kao penzionerima bez odluke Ustavnog suda taj dug ili to obeštećenje kako se tamo zove tim ljudima vratiti za taj period od osam godina unazad koštalo to nas koliko koštalo zato jer bi to trebala biti naša moralna obveza. Što još reći? Da imamo inflaciju pučkih pravobranitelja, odnosno u to ne treba sumnjati. Da bi sve te pravobranitelje trebalo svesti pod kapu pučkog pravobranitelja mislim da danas postoji jedan konsenzus i u ovome Domu i što prije se to dogodi to će biti i ta institucija pučkog pravobranitelja i vjerodostojnija i učinkovitija. Ono što je također interesantno to su stanje u kaznionicama, a ja ću se osvrnuti samo na ove slučajeve predoziranja u našim zatvorima ili ono što smo imali prilike i jučer pročitati da ovaj diler sa Korčule Cvik lijepo fino iz svoje čelije i dalje organizira valjda tu mrežu. Ima mobitel, marihuanu, drogu, ne znam što sve ne. Kako je to moguće da u tim kaznenim institucijama droge ima kao na ulici, kao ispred naših škola, kao na dječjim igralištima, kao u sportskim dvoranama. To je nešto što je naprosto strašno, na što treba utjecati kao što treba tu pošast suzbiti suzbiti koliko je to jasno moguće i u školama i na igralištima između ostalog koštalo to koliko koštalo i testiranjem na droge, kao što ponekad mladiće, cure testiramo na droge kada upravljaju motornim tim vozilima. Ja želim vjerovati sada pri kraju ova zemlja sigurno zaslužuje bolje, ova zemlja sigurno može bolje. Uvijek je bilo na ovim prostorima socijalnih razlika, uvijek će ih i biti. Nema vlade koja će ih u cijelosti suzbiti. Uvijek je bilo bolesnih, uvijek je bilo onih bez posla, uvijek je bilo bilo onih koji su imali razorene ne znam obitelji, uvijek je bilo kriminala, ali nikada nije bilo da kada netko radi 30, 35 ili 40 godina kada ode u mirovinu da se osjeća socijalnim slučajevima.

figurirao kao posljednja pomast. E vidite, posljednja pomast nije samo otpravak na onaj svijet već se može s posljednjom pomašću i ozdraviti i tako preživjeti. Ali sa ovakvim, pogotovo novim mirovinama teško i nikako. I posebno mi je drago da apostrofirate još jednom kao govornik o stanju u kaznionicama. To je samo dokaz da se ne, da ova vlast nema odgovor na važna društvena pitanja, da je vodila potpuno pogrešnu kazneno-pravnu politiku koja se je onda reflektirala u debaklu i u kaosu i u kolapsu penalnog sustava. Na toj i na to alarmantno stanje upozorava pučki pravobranitelj. Doslovno prošle godine, da je stanje u našem zatvorima i kaznionicama ispod ljudskog dostojanstva. Sada je do te mjere da je sigurnost i zatvorenika i straža, a onda i okoline međusobne gdje se nalaze zatvori i kaznionice alarmantna. Vlada se apsolutno oglušila. Dakle to stanje koje smo svi konstatirali da je vrlo teško nije se poboljšalo. Dapače, stvari su se i pogoršale. Evo, ja sam prošle godine zahtijevala od Odbora za pravosuđe da pokrene jednu tematsku sjednicu upravo glede ovog pitanja da bi se djelovalo promptno i da bi se kako tako nekakvo interventnim sredstvima bar saniralo postojeće stanje, dok ne saživi, odnosno dok se ne pokrene reforma kaznenog pravosuđa.

Gospodine predsjedniče, kolega Kajin. Rekli ste da najviše pritužbi ima vezano za isplatu mirovina i mirovine. Apsolutno i to je točno. Ali morate priznati nešto, da se, da je ova Vlada išla u izvršenje ustavne odluke, isplatila prvu i drugu ratu hrvatskim umirovljenicima. A kako ste čuli da će se uskoro dogoditi isplata treće i četvrte rate. Što se tiče birokracije koja je dovela u pitanje dostojanstva čovjeka apsolutno samo u vrijeme kada. Zar nije birokracija, neodlučnost, neodgovornost prema ministarstvima, prema pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova dovela i srozala dostojanstvo čovjeka, odnosno hrvatske policajce u Crkvi Svetoga Marka, odnosno Kapelici Svetoga Marka preko 509 dana. A što se tiče hrvatske države kao normalne države ili pravne države Hrvatska je suverena, nezavisna država,

Penzije ne vraća ova Vlada. Penzije penzioneri vraćaju sami sebi. I to kroz nekoliko instituta. Prije svega smanjenjem ukupnog iznosa penzija u odnosu na prosječnu plaću sa 43% 2001. na 39% 2006. i prodajom nacionalnog srebra. Bilo da je riječ o INA-i, HT-u i sličnome. Dobro je dok ne počnemo prodavati i još nešto drugo. Zastupniče Kajin neizbježno vam je izreći opomenu zbog ovog uvredljive ove opaske na račun zastupnice Zdenke Babić Petričević. Nadamo se da će opomena odgojno djelovati iako sam jako skeptičan prema tome. Idemo na Idemo na pojedinačne klubove, petminutne rasprave. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, Klub zastupnika HSP-a. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine pučki pravobranitelju sa suradnicima. Pa evo, u najkraćim crtama ću kazati kako mi u klubu Hrvatske stranke prava poimamo ovo Izvješće. Naime, nije to samo 4. puta nego je to već možda već 10., 15. puta kad pučki pravobranitelj kaže Hrvatskome saboru jest, ja jesam vaš ovlaštenik, ja imam vašu punomoć i prema vašoj punomoći ja bih trebao štititi ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravo i tijelima koje imaju javne ovlasti, ja bih trebao osigurati zaštitu ustavnih i zakonskih prava građanima u postupcima koji se vode u Ministarstvu obrane, Oružanim snagama i službama sigurnosti, zaštitu prava građana pred tijelima lokalne i područne, regionalne samouprave te zaštitu prava na lokalnu i područnu samoupravu pred tijelima državne vlasti. Ali ja sam nemoćan. Ja sam nemoćan jer vi ste mi zakonom dali mjere koje se svode na savjete, upozorenje i preporuke. Te mjere koje ste mi dali ja ne mogu provesti u djelo odredbe članka 92. Ustava Republike Hrvatske. Ako hoćete da budem vaš ovlaštenik, ako hoćete da napravim ono što mi hrvatski građani traže od mene dajte mi ovlasti, promijenite konačno Zakon o pučkom pravobranitelju, dajte mi takve ovlasti gdje ću moći djelovati, a ne da ću morati konstatirati da sudski sporovi traju u prosjeku preko 10 godina u Hrvatskoj. Ja tu ne mogu ništa. Da upravni postupci se, imamo slučaj da traju i 12 godina, ja tu ne mogu ništa. Ja mogu tražiti od ministarstva odgovor, ono meni ne dostavlja. Ja mogu to upozoriti Vladu, Vlada ništa ne poduzima. Što reći za slučaj ako se 12 godina rješava određeni predmet u upravnom postupku? Nitko ne odgovara. I na kraju su tako bizarna ta obrazloženja ministarstava da proistječe da recimo ministar unutarnjih poslova nema olovke, jer je prema obrazloženju rečeno prije šest mjeseci da je to kod njega na potpisu. Tako je isto obrazloženje bizarno i za ovu situaciju za rješavanje vezano u ministarstvu kod ministra Kalmete. I sad pučki pravobranitelj nama kaže, gledajte. Dali ste mi punomoć, ali vi ništa ne radite i još mi sada danas dajete nove zadaće kako bi ja nešto trebao napraviti. Pa kako ću napraviti kada ne mogu ni ovo napraviti što ste me ovlastili da radim prema članku 92. jer čujete državna uprava se ponaša da je iznad, ne samo iznad pučkog pravobranitelja nego iznad Hrvatskoga sabora. Jer to što pojedini ministar neće odgovoriti pučkom pravobranitelju, to znači da on ignorira Hrvatski sabor. To što Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ne odgovara pučkom pravobranitelju, to je poruka Hrvatskom saboru, pa šta me briga što vi mislite da bi ja trebao napraviti, ja ću raditi kako ja radim. Evo to je u najkraćim crtama poruka pučkoga pravobranitelja. A ako će se ovako i na godinu raspravljati, a ako je moguće da će se isto raspravljati, biti će šesti saziv Hrvatskoga sabora, isto će se govoriti, ista će gospoda tu sjediti, biti će isto 1656 ili 1655 slučajeva, opet će iskazati svoju nemoć i opet će reći ja ne mogu ništa, opet vam ponavljam očajnički vapaj, dajte nešto napravite da to konačno počne Dajte nešto napravite. Jer da pučki pravobranitelj ima konkretne ovlasti i mjere pravna sredstva, kako natjerati onoga koji krši hrvatski zakon. Jer ovdje je riječ o kršenju hrvatskog zakona. Ako spor traje preko 10 godina, ako upravni predmet se rješava preko 12 godina. Ako se recimo u mirovinskome to je isto upravni postupak, ako sporovi traju preko dvije godine. Ako sporovi na upravnom sudu Hrvatske traju od 6 do 7 godina. Ako upravni sud Hrvatske vidjeli smo ovo zadnje prema pristupu informacija, krši zakon i ne radi prema zakonu, donosi presude pa ide na Ustavni sud, pa kakva je to poruka u smislu funkcioniranja pravne države. Znači da mi se slažemo isto da smo mi isto nemoćni, da je nas pobijedila ta birokracija Vlade i druga birokracija koja šalje te poruke i pučkom pravobranitelju i nama Hrvatskom saboru. Mislim da se preko ovoga stvarno više ne može … /Ne razumije se./ … Hvala Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine pučki pravobranitelju, kolegice i kolege. Ja bih se složio s ovim što je zastupnik Kovačević rekao. Ovdje imamo na neki način mikro uvid u sve probleme nefunkcioniranja pravne države i mislim da su svi ovi izvještaji proteklih nekoliko godina bili dosta slični, problemi se ponavljaju. Zato bih u ovih par završnih misli o izvješću pučkog pravobranitelja naglasio sljedeće. Treba što prije implementirati šest prijedloga navedenih u izvješću za 2006. godinu koji se odnose na ovu problematiku. Prvo, kadrovsko i materijalno osposobljavanje referentnih službi. Drugo, stvaranje odgovarajućih uvjeta na Upravnom sudu. Treće, analiza postupka zbog šutnje administracije uz poduzimanje mjera kako bi taj postupak mogao postati učinkovito pravno sredstvo. Četvrto, analiza primjene odredaba članaka 235., 237., 242., 243. Zakona o općem upravnom postupku u cilju omogućavanja višekratnog vraćanja predmeta na ponovni postupak. Peto, potreba dosljedne primjene Poslovnika Vlade Republike Hrvatske, članak 27a. koji obvezuje da se u pripremi za donošenje zakona mora navesti i iskaz procjena učinka zakona na broj državnih službenika i namještenika što znači učinka na na pravno rješavanje. I na kraju šesto, obveza resornih ministara da redovno prate i analiziraju podatke o rješavanju upravnih stvari i ostvarivanja prava građana. Treba se također suglasiti s ocjenom pučkog pravobranitelja da je za bolje funkcioniranje uprave u Republici Hrvatskoj potrebno ubrzati decentralizaciju i prenošenje upravnih poslova i sredstava na lokalne jedinice i uskladiti plaće službenika u državnoj upravi s onima u lokalnoj upravi te povećati plaće najstručnijoj i najpotrebnijoj kategoriji državnih službenika kao jednoj od mjera protiv korupcije. Kao i u slučaju dugotrajnosti upravnih postupaka, broj se pritužbi pučkom pravobranitelju zbog dugog trajanja sudskih postupaka ni u 2006. godini nije smanjio. Nema dvojbe da je dugotrajnost sudskih postupaka i dalje najveći problem hrvatskog pravosuđa. O tome prema izvješću govori i broj pritužbi Ministarstva pravosuđa, te podaci o broju tužbi zbog prekoračavanja razumnog roka kod županijskih sudova, Vrhovnog suda i još uvijek kod Ustavnog suda Republike Hrvatske. Da ne duljim, samo bih se na kraju osvrnuo na neka traženja pučkog pravobranitelja koja se odnose na osnivanje novih posebnih pravobraniteljskih tijela. Ja doista mislim da postoji jedna tendencija da se uloga pučkog pravobranitelja razvodnjava pa bi uz tri sada postojeće predložio da buduće takve ustanove ipak uđu pod kontrolu, odnosno djelokrug sadašnjeg pučkog pravobranitelja. Zahvaljujem. Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice ocjenjuje ovo izvješće pučkog pravobranitelja kao vrlo kvalitetno i dobro i ono je doista sastavljeno po već klasičnoj jednoj metodologiji, sadrži sve potrebne podatke, sve potrebne grafikone. Ono opisuje i pojedinačne slučajeve, međutim ono što želim reći, to je znate ipak jedna zbirka pritužbi na rad sustava, imamo 1655 takvih pritužbi. A s druge strane znate, imamo na milijune i upravnih i sudskih predmeta. I sada kada kompariramo jedno sa drugim, mislim da bi bilo malo opasno donositi opću ocjenu da je sve loše, da se ništa nije napravilo, da se ništa nije učinilo da se situacija poboljša. Nedvojbeno je da ovo treba itekako respektirati ove pojedinačne slučajeve na kojima vidimo da sustav ne funkcionira, nedvojbeno da trebamo procesuirati one ljude koji vode neki predmet 9 ili 10 godina. Ali reći i izvući zaključak iz toga da naš sustav ne funkcionira mislim da to nije pošteno i dobro prema svim onim sjajnim službenicima u upravi koji čine da sustav upravni u mnogim segmentima funkcionira. Znate uprava je i kada dođemo u matični ured prijaviti činjenicu rođenja ili smrti. Uprava je to i kada dođemo u Policiju izvaditi putovnicu koju danas možete u Hrvatskoj izvaditi za jedan dan. Uprava je i to kada idete vadit građevinsku dozvolu. Sve je to uprava. U niz tih segmenata, u milijunima tih predmeta sve to funkcionira besprijekorno i ljudi vrijedno i predano rade za male novce. Jako mi je žao što je 2000. godine ne znam iz kojih razloga plaća tih ljudi smanjena. Mi smo to danas podigli na jednu zavidnu, neću reći zavidnu preoštra bi riječ bila, ali digli smo, naprosto smo digli razinu tih plaća. Ono što je potrebno u upravi napraviti, potrebno ju je definitivno reorganizirati, potrebno je donesti novi Zakon o upravnom postupku. Vlada je već učinila određene pomake. Postoji jedna radna skupina. Određena su i temeljna načela zapravo za izradu novog Zakona o upravnom postupku. Ali, ono što želim reći, upravu moramo informatizirati. Što smo tu učinili? U ovoj godini će biti uloženo milijardu i 230 milijuna kuna u informatizaciju naše uprave. Do sada toga nije bilo. Rekord je bio, najveći iznos koji je uložen je 500 milijuna 2004. godine. Napravili smo HITRO.HR. Danas možete registrirati trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj u roku od tri dana. Donijeli smo izmjene Zakona o sudskom registru. Danas možete kada registrirate trgovačko društvo doći kod javnog bilježnika. Nigdje nikakve nikome papire ne morate nositi. Pritiskom tipke enter vaši dokumenti iz računa javnog bilježnika idu na Trgovački sud. Dakle, učinilo se dosta. Broj neriješenih predmeta na našim sudovima, znate bitno je manji nego 2000. i '95. Sa milijun i pol koliko smo iz zatekli 2003. sada smo došli na ispod milijun i nešto. Tako da dosta toga je učinjeno ali naravno puno posla je još pred nama. I koliko god mi ćemo u budućnosti dobro raditi, napraviti velike iskorake pritužbi i pojedinačnih će zapravo žalbi bit sasvim sigurno dovoljno. I ne slažem se sa tvrdnjom da Vlada se oglušuje na ovo. Sve ove mjere koje sam sada nabrojao, sve ovo što smo učinili upravo govori u prilog toga da Vlada želi da sustav funkcionira i da je poduzela brojne mjere da sustav funkcionira. Stoga mi ovo izvješće doista primamo na znanje, prihvaćamo da postoje ovakve pritužbe kao što su tu navedene i tražimo i odgovornost svih onih ljudi, ako postoji naravno zašto pojedini predmeti čekaju i nisu toliko dugo riješeni. Ali ne prihvaćamo one činjenice i one tvrdnje da se doista ništa nije napravilo. Jer zapravo i brojke govore da su veliki pomaci učinjeni i da se puno čini i naravno da će se još i učiniti. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. da se značajno smanjio broj priljeva na našim sudovima. Pa ću vam samo reći podatak. Naime, rekli ste da se zaostatak od milijun i 500 smanjio negdje sada na ispod milijun. Broj zaostataka. Pa, to nije točno. Evo, vam. Ja ću vam samo citirati izvješće Visokog prekršajnog suda koji doslovno kaže: U posljednje tri godine dakle od 2003. do ovamo, došlo je do ukupnog povećanja novih predmeta za čak 56,17%. A u istom razdoblju broj sudaca ne samo da se nije povećao već se i smanjio za 3 suca. Dakle, niti se smanjio priliv niti se smanjio broj zaostataka u ukupnom broju svih predmeta na svim sudovima bilo redovnim bilo specijaliziranim. Povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Točno. Kolegice Antičević, vi ste se samo na separatno preferirali a ne na cjelinu. Nije povreda Poslovnika. Potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović, pet minutna rasprava u ime kluba SDP-a. Izvolite! moramo reći da nas iz godine u godinu sve više zabrinjavaju konstatacije i nalazi pučkog pravobranitelja kojeg, opetovano iznosi u svojim izvješćima. Iz toga zaključujemo da je nužno, neophodno potrebno pristupiti donošenju novog zakona dakle ne izmjenama i dopunama novog Zakona o pučkom pravobranitelju i u njemu treba omogućiti da pučki pravobranitelj kao opunomoćenih Hrvatskog sabora kako to kaže Ustav, stvarno dođe u poziciju ne samo da savjetuje, da preporučuje, da upućuje nego da u datim trenucima kada je to nužno potrebno, kad zakažu ostala tijela državne uprave ili sastavnica državne vlasti može pokrenuti i postupak i sudjelovati u vođenju postupaka za zaštitu prava koja su propisana Ustavom i zakonom naših građana. Drugo zašto smatramo da je neophodno potrebno riješiti, donijeti novi zakon jesu između ostaloga "i ova "i ova tehnička pitanja i organizacijska pitanja od stručnih službi, opremanja do kadrovskog ekipiranja pučkog pravobraniteljstva." Posve je jasno da je neophodno potrebno i u tom dijelu zakonski osnažiti poziciju pučkog pravobranitelja. Treće je po nama još važnije. Mora se zaustaviti postupak segmentiranja pučkog pravobranitelja. Nemoguće je stalno za neke od novih djelatnosti po ako smijemo tako reći, po socijalnoj strukturi stanovništva stvarati nove oblike pučkih pravobranitelja. Mi smatramo da ustavna odredba koja govori o tome da pučki pravobranitelj štiti ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti zapravo nalaže tome da imamo jednu i jedinstvenu instituciju pučkog pravobranitelja u Republici Hrvatskoj koja može i treba imati veći broj zamjenika pučkog pravobranitelja specijaliziranih za pojedina područja i u tom segmentu da mogu zapravo ne samo prikupljati informacije nego i međusobno razmjenjivati informacije o slučajevima, o predmetima, oblicima i sadržajima povrede Ustavom i zakonom propisanih prava građana da bi zajednički i jedinstveno mogli raditi. Naravno da će to dovesti do efikasnosti i većeg stupnja po nama efikasnosti rada pučkog pravobraniteljstva s jedne strane. I s druge strane do njegove racionalizacije. Jer znate, ovaj se postupak mora daljnjeg usitnjavanja pučkog pravobraniteljstva jednostavno zaustaviti. Treću stvar na koju bismo željeli posebice upozoriti jeste činjenica da nemamo samo šutnju administracije nego se može vrlo lijepo iščitati da zapravo pučki pravobranitelj upozorava i na neodgovarajuće i osobito ne promptno ili ne u skladu sa potrebnim vremenom i rokovima, postupanje s jedne strane sudbene vlasti a s druge strane državne izvršne vlasti ili ako hoćete Vlade. U takvoj situaciji je posve jasno da se postavlja pitanje da li mi kao Sabor u čije ime nastupa zapravo naš opunomoćenik možemo ostvariti onu funkciju nadzora koju i na ovaj način zapravo ostvarujemo. Mi dobijemo informacije, dobijemo podatke ali se postavlja pitanje zapravo šta sa takvim izvješćima, takvim slučajevima kada su osobito oblicima, jakim i kardinalnim oblicima zapravo treba učiniti. Da li u takvim stvarima možemo i trebamo predvidjeti da bi zapravo trebalo pokrenuti pitanje rasprave o povjerenju pojedinom ministru ili Vladi za čije se područje radi i o kojem se području radi kada pučki pravobranitelj nađe da se učestalo krše ljudska prava i slobode naših građana koja u propisana Ustavom i zakonom a u isto vrijeme Vlada sukladno svojoj ustavnoj poziciji, svojoj zakonskoj poziciji koja treba usmjeravati rad državne uprave i osiguravati da ona obavi naravno i nadzirati rad državne uprave i istodobno da tako provede zakone a taj dio nije obavila pa čak nije se ni očitovala na nalaze pučkog pravobranitelja. Ista stvar je definitivno i da se mora otvoriti rasprava zapravo o problemu koji se zove samostalnost i neovisnost sudbene vlasti. Dakako, sudbena vlast mora u suđenju biti i samostalna i neovisna i to nije dvojbeno, ali to ne znači da u poslu i odgovornosti vezano za obavljanje određenih poslova može biti odgovorna. Mi ćemo morati i povodom ovih izvješća ozbiljno raspraviti da li je potrebno između ostaloga i mijenjati Zakon o Državnom sudbenom vijeću i otvoriti obavezu Državnom sudbenom vijeću da jednom godišnje podnese izvještaj ovom Hrvatskom saboru na sudbenom na sudbenom pravosudnom području da bi se zapravo Sabor mogao kreirati politiku i usmjeriti daljnji razvoj u svemu tome. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine pučki pravobranitelju, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovo izvješće jer ga smatra korisnim i dobro napravljenim. A postavlja se pitanje zašto mi toliko o tom izvješću razgovaramo kad pučki pravobranitelj zapravo nema nikakvu izvršnu moć, ništa se ne događa konkretnoga nakon izvješća pučkog pravobranitelja, nakon toga što ukaže na nešto što se definitivno nije napravilo, što se napravilo krivo, što mu nitko nije odgovorio i tome slično. Pa razgovaramo zato jer nas pučki pravobranitelj upozorava zapravo na sve ono što smo propustili uraditi da naša država ispuni svoju temeljnu funkciju, tj. da zaštiti one koji se sami zaštititi ne mogu i da pomogne onima koji si ne mogu sami pomoći. Niti mi kao zakonodavna vlast a posebno izvršna vlast nisu napravili dovoljno da se zaštite oni čija su prava ugrožena, kojima se čine ovakve ogromne nepravde kakve se mogu vidjeti u ovom izvješću. Rekao sam već u pojedinačnoj raspravi, nepravde ovdje navedene samo su vrh ledenog brijega. Nemojmo da nas zavaravaju brojke od tisuću 200, tisuću 500 i ne znam koliko slučajeva. To su oni koji su došli do pučkog pravobranitelja, koji su se odvažili to napraviti, koji znaju da postoji pučki pravobranitelj, koji znaju kako se obratiti pučkom pravobranitelju, koji su blizu Zagrebu da to mogu napraviti. Te brojke bi trebalo sasvim sigurno pomnožiti sa deset ako ne i sa sto, a onda zamislite tu količinu nepravdi u ovoj državi. Naravno da je krivo reći ništa u državni ne funkcionira. Ma nije istina da ništa ne funkcionira. Sve takve paušalne nekakve ocjene zapravo ne znače bog zna što, funkcionira ali ne funkcionira dovoljno i ne funkcionira dobro. To što funkcionira nije tema današnje rasprave, tema današnje rasprave je ono što ne funkcionira i pučki pravobranitelj postoji tu da upozori na ono što ne funkcionira, ne da hvali ono što funkcionira, tome služi Vlada. Klub Hrvatske narodne stranke predložio je zaključke koje ste dobili na klupe a kojima bi se na neki način udovoljilo zahtjevima pučkog pravobranitelja da se raspravi o ključnim problemima koje povodom tog izvješća on postavlja pred ovaj Sabor. Zaključci odnosno ono što traži pučki pravobranitelj trebali bi zapravo tri stvari riješiti. Prvo da se organizira rad na terenu, da se to omogući i financijski i organizacijski što bi značilo jednostavno više novaca. pučki pravobranitelj nije na terenu onda je tisuću 200 ili tisuću 500 slučajeva puno. Kad bi se pojavio na terenu možda bi se vidjelo da je to zapravo vrlo mali broj. Drugo, da mu se jedno čvrsto definira posao i djelokrug a ne da svaki par tjedan upada prijedlog za novog specijaliziranog pučkog pravobranitelja. Očito da treba napraviti novi zakon u kojem treba definirati posao pučkog pravobranitelja, odrediti mu zamjenike, pomoćnike, voditelje odjela, svejedno kako se zovu koji će se baviti specijaliziranim poslovima. I treće, da se omogući pučkom pravobranitelju da djeluje i na polju nefunkcioniranja odnosno lošeg funkcioniranja pravosudnog sustava. Danas su medved Brundo i suci na takav način zaštićeni da ih čovjek ni pogledati ne može a kamoli prigovoriti pravomoćnoj presudi. …/Upadica se Da, nije medved Brundo tako zaštićen. Novinar je tužen zato što je prigovorio pravomoćnoj presudi. Pa ako se o tome ne može rezgovarati u Hrvatskoj ne znam o čemu se može razgovarati. Još jednom naglašavam, podržimo ovo izvješće, klub HNS-a će ga podržati ali podržimo i zaključke da ćemo nešto napraviti povodom posla pučkog pravobranitelja. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I za klub HSS-a poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, gospodine pučki pravobranitelju sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa dakle pred nama je još jedno izvješće pučkog pravobranitelja za koje smatram da ne smijemo ga primiti tek formalno pravno, da kažemo da je prošlo kroz ovu proceduru ja mislim da je to izvješće vrlo indikativno i za razliku od nekih koji su ovdje tvrdili da su to ekscesni slučajevi, pojedinačni slučajevi a da nam sustav zapravo funkcionira mi ne mislimo tako. Mi mislimo da broj koji se obratio pučkom pravobranitelju nije pokazatelj ekscesnosti pojedinačnih slučajeva nego pokazuje zapravo nepovjerenje građana u sustav državne vlasti i rijetki su oni građani koji se odlučuju na pritužbe jer vjerojatno oni koji su se odlučili na pritužbe danas prate ovo izvješće i prate ovu raspravu. I kad zapravo vide da nismo učinili puno kako bi se to ispravilo tada oni gube hrabrost i takvih slučajeva će biti sve manje. Na što se odnose ove primjedbe odnosno nalaz pučkog pravobranitelja? Po meni ništa drugačije nego prošle godine samo što je za prošle godine izvješće bilo oštrijim rječnikom napisano. Bilo je puno konkretnije i bilo je puno razumljivije. I nadalje se primjedbe odnose na državnu upravu, dugotrajnost upravnih postupaka što ukazuje da moramo nešto učiniti da ta državna uprava brže odlučuje, da bude efikasnija, da bude stručnija. Međutim što učiniti? Što učiniti kad pučki pravobranitelj koji ima ovlasti daje preporuku, ukazuje, predlaže po prošlogodišnjem izvješću 6 preporuka. Međutim samo jedna je započeta sa realizacijom i ništa drugo. Na važnost i utemeljenost preporuka pučkog pravobranitelja ukazuje i Europski sud za ljudska prava i to u dvije presude. To Hrvatskoj ne služi na čast. To je za Hrvatsku kompromitacija i to se nije smjelo dogoditi. Pučki pravobranitelj kaže, on locira i odgovornost. Tko je odgovoran za neučinkovitu državnu upravu, za dugotrajnost postupaka i kaže, citiram: «Ministri su odgovorni da se u cjelini resora kojem su na čelu o pravima građana utvrđenim zakonom i drugim propisima rješava zakonito i u propisanim rokovima. Njihova je obveza da redovito prate i analiziraju podatke o rješavanju upravnih stvari i ostvarivanju prava građana, da poduzimaju mjere ili da predlažu Vladi Republike Hrvatske poduzimanje potrebnih mjera. Ne može biti dobar ministar onaj u čijem resoru upravni postupak traje više godina ili samo postupak u Ministarstvu po žalbi od dvije do četiri godine». Dakle pučki pravobranitelj jasno locira odgovornost. Kome su ministri odgovorni? Odgovorni su ovome Saboru. Nikada do sad nismo imali ni zahtjev da se preispita odgovornost ministara zbog čega je to tako? Drugi dio primjedbi koji se odnosi, a to je na dugotrajnost sudskih postupaka. Dakle neučinkovitost sudbene vlasti. Kome to odgovara? Građanima sasvim sigurno ne nego onima koji neučinkovitost sudbene vlasti koriste za vlastito bogaćenje na račun drugoga i kriminalcima koji ne prezaju od kriminala jer znaju da ih neće stići sankcija društva i ruka pravde. A upravo to potiče Ministarstvo pravosuđa. Kako? Pa već ranije je u replikama iznešeno. Dakle Ministarstvo pravosuđa po pritužbama ne šalje pravosudnu inspekciju a kad se i utvrdi nepravilnost, kad se utvrdi i odgovornost nema niti jednog stegovnog postupka. A ako nema stegovnih postupaka, ako nema razrješenja sudaca koji predmet drže u ladicama do isteka roka zastare zar možemo očekivati učinkovitost sudbene vlasti. Neću podsjećati na ono što je prošle godine pučki pravobranitelj rekao kad je ustvrdio da sudbena vlast, suci u Republici Hrvatskoj nisu nezavisni nego su zavisni o financijskim potencijalima nažalost skupina iz kriminalnog miljea. Hrvatske stranke, Hrvatske seljačke stranke prihvaća ovo izvješće uz zaključke koje smo predložili i koji se nalaze u proceduri. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt pučki pravobranitelj Jurica Malčić. Izvolite.

Ja bih se prvo osvrnuo na jedan dio današnje rasprave. Naime prigovor da pučki pravobranitelj postupa u odnosu na jednu kategoriju građana a u drugu ne. Pučki pravobranitelj postupa po pritužbama građana. Dakle pučki pravobranitelj iz saznanja o kršenju ljudskih prava temeljno i osnovno dobiva na temelju pritužbe građana. Mi nismo jedan veliki glomazni ured

ako se mi bavimo povratnicima onda to samo znači, a što je vidljivo iz naših statistika da je broj pritužbi povratnika u postocima vrlo velik. Kad se radi o kategorijama Hrvata recimo iz Bosne onda mi nemamo u Uredu konkretnih pritužbi. Dakle mi ne možemo postupati ni prema pravobraniteljima odnosno ombudsmanima u drugim državama ako nemamo konkretnih da da tako kažem pritužbi i ne možemo intervenirati u konkretnom postupku odnosno tražiti njihovu pomoć. A u pitanja njihovog zakonodavstva, njihovog odnosa mi ne možemo zamijeniti ni Ministarstvo vanjskih poslova ni resorno Ministarstvo ni Vladu da bi mi direktno se u druge države da To sam samo želio reći zato što mi se bavimo time. Kad idemo na teren, mi smo bili u Naselju prijateljstva u Čepinu i najviše smo se bavili upravo Hrvatima iz Bosne koji su još uvijek u tom naselju i koji sada se naselje ukida i koji imaju velikih problema. Dakle onda kada smo mi na licu mjesta i kad dobivamo pritužbe onda naravno da postupamo po svim takovim pritužbama. Ne pravimo nikakvih razlika, dapače između raznih kategorija. Drugo što sam htio reći šta se tiče Požege odnosno Požeške županije koliko znam mi smo upravo zatražili intervenciju Središnjeg ureda za upravu da ispita slučaj otpuštenih tamo. Međutim kako se stvari sad dešavaju u 2007. a ovo je izvješće za 2006. mi mi to u izvješću nismo mogli obraditi. Nešto da samo kažem radi, radi medija. Nisam slučajno i u izvješću a jučer u uvodnom izlaganju naglasio da se izvješće bavi u svom 95%-tnom broju stranica sa upravom. Dakle to je temeljna djelatnost pučkog pravobranitelja. Svega par stranica se odnosi na pravosuđe. Nažalost medijsku pažnju, u to sam se mogao uvjeriti i danas ujutro slušajući radio govori o izvješću pučkog pravobranitelja samo sa stajališta pravosuđa. Dakle to nam nešto treba govoriti. To govori da i mediji kao i građani smatraju pravosuđe jednim velikim i ozbiljnim neriješenim pitanjem. Dakle, ja se ne bavim pravosuđem nego samo u onom dijelu koliko se to iz pritužbi građana koji dolaze k meni na neki način treba baviti. I sasvim radi javnosti potpuno jasno da kažem ne dovodim niti sam ikad dovodio u pitanje postojanje sadašnjih pravobraniteljstva za djecu i ravnopravnost spolova. Ne dovodim u pitanje čak ni ova nova koja zovu pravobraniteljima za studente. Dakle, koji nema konkurentnu nadležnost nego koji ima odnose između studenata i njihovih visokoškolskih ustanova. Ukoliko novinari budu imali svog pravobranitelja za odnose između novinara i kuća, vlasnika to je također. Međutim, to su drugi tipovi pravobranitelja. Ja sam samo protiv toga i to sam jasno napisao da se osnivaju pravobranitelji koji imaju gotovo istu ili konkurentnu nadležnost pučkom pravobranitelju i zbog ustavnog prigovora što to nije u skladu sa našim Ustavom, a i zbog racionalnosti i efikasnosti. Dalje bih samo rekao jest, mnogi su naglasili da je izvješće kritički intonirano. Međutim, ja bih podržao one koji su rekli da je to i zadaća Izvješća pučkog pravobranitelja. Mi naprosto nismo tijelo koje daje generalnu ocjenu stanja za pojedina područja. Kad bi mi to davali onda bi naravno tu se našlo mjesta i za mnoge pomake koji su napravljeni. Onaj tko je pažljivo čitao izvješće vidjet će da smo mi zabilježili pomake u mnogim oblastima. Također, samom činjenicom što mi ističemo neke koji nam nisu se niti očitovali niti poštovali naše preporuke to u stvari pokazuje da većina i svi ostali da poštuju te preporuke i da se očituju pučkom pravobranitelju. Dakle, treba shvatiti da je to izvješće o pojavama kršenja ljudskih prava, a ne o općem stanju ljudskih prava. Jer može se sasvim krivo zaključiti iz broja predmeta. Dakle, ako je u mirovinskom najveći broj 353 predmeta, da ako to ne stavimo u relativni odnos sa brojem predmeta koji je preko 500000 u tome recimo i broji se na milione u godinama onda bi se mogla izvući kriva slika. Međutim, to ipak ne znači da u posebnom dijelu naročito kroz ove pojedinačne slučajeve mi smo ipak nastojali ukazati i na neke temeljna ishodišta, neke generalne pojave koje dovode do kršenja ljudskih prava i pred upravom i pravosuđem. Jedan od takvih je pitanje odnosa uprave i građana. Dakle, načelno pitanje tog odnosa. I drugi je pitanje pravosuđa u odnosu na građane i javnost. Dakle, otvorenosti ili zatvorenosti pravosuđa na reakcije iz društvenog da tako kažem okruženja. Što se tiče uprave mislimo da još uvijek u nekim oblastima se uprava ponaša prema građanima kao vlast, a ne kao javni servis. Dakle, da ona dodjeljuje građanima milost, a ne da daje njihova prava. Zašto to zaključujemo? Zaključujemo zato što se u nekim oblastima nema pridržavanja odredaba ni načela Zakona o upravnom postupku. Dakle, onih načela koji temeljno određuju odnose građana i uprave, a to su pomoć neukoj stranci, to je ravnopravnost ravnopravnost privatnog i javnog interesa, a da ne govorim o poštovanju zakonskih obaveza u komunikaciji sa strankama, a to je poznati članak 296. Zakona o općem upravnom postupku. Ja bih napomenuo da mi se približavamo Europskoj uniji, da u Europskoj uniji po kodeksu za europske službenike postoji pravilo kad se zaprimi zahtjev da se stupi u kontakt sa podnositeljem, da mu se da čak broj telefona osobe koja radi, a da ne govorim o tome da nakon 2 mjeseca kad rok protekne ili čak nakon 6 mjeseci da je potrebno stranku obavijestiti. Svi bi imali manje posla. I ja i Upravni sud kada bi se uprava tako. Dakle, ima nešto u tom temeljnom odnosu gdje se uprava smatra više vlašću nego onim servisom koji je odgovoran da tom građaninu. U tom smislu sam ja upozorio na ministre i na to da bi oni trebali uz sve važne državne poslove, uz sve razvojne projekte morali posvetiti više pažnje i rješavanju To je jedna važna funkcija i ja napominjem da je i ministar osobno odgovoran onom građaninu koji ne može u roku od tri ili četiri godine dobiti upravno rješenje. To treba shvatiti jednom. Ako postoje objektivni razlozi, a postoje mi smo ukazali u mnogim ministarstvima postoji složenost propisa, mijenjanje stalnog propisa, kadrovska neki, biranost, slabe plaće itd. Međutim, oni su onda dužni kada se u jednoj oblasti ustanovi da dugo traje takvo stanje ne treba nas Europski sud upozoravati trebamo mi ići pred Vladu i tražiti da se ta pitanja rješavaju. Što se tiče pravosuđa ja sam samo naglasio da jedno od ishodišta je ta tendencija zatvaranja prema javnosti, a uz istodobno nerješavanje pitanja nekvalitetnog pa ni pristranog rada rada Naglasio sam posebno da dok sustav sudstva, a to znači i Državno sudbeno vijeće i sudske uprave i predsjednici sudova unutar sebe ne riješe ta pitanja, pitanja praćenja rada sudaca, kontrole da će jačati tendencije za intervencijama u sudbenu vlast iz drugih grana vlasti. To je neminovno. Javnost već tako reagira i čuli su se i danas određeni prema tome na samom sudbenom sustavu je a on premalo to čini, naprosto i njihova udruga zagovaraju neki status quo. Dakle, nisu dovoljno radikalni u rješavanju unutar sebe. Neki potezi su pokrenuti i Vrhovni sud je pokrenuo, ali i Ministarstvo pravosuđa bi moralo izići u susret zahtjevima građana i što se tiče besplatne pravne pomoći i rješavanje ovih sudova Zagreb Split, Upravni sud koji prave najveće probleme. E, ono što bih također rekao ja se sasvim ne slažem s ocjenama o nemoći pučkog pravobranitelja. Ukoliko ste pažljivo čitali i pojedinačne slučajeve, a mi se u to svakodobno uvjeravamo mi smo pomogli mnogima u pojedinačnim slučajevima. Međutim, ne samo to. Mi smo u mnogim oblastima potakli rješavanje nekih općih pitanja da li se to radi o radu policije, da li se radi o zatvorskom sustavu koje je nakon našeg izvješća su izvršeni određeni pomaci itd. kao i u pojedinim upravnim oblastima dakle iluziju da mi možemo previše ali određene pomake smo postigli. Jačanje ovlasti pučkog pravobranitelja ne bi smjelo ići u pravcu da ono na neki način nas pretvori u nekakvu treću instancu koja bi mogla odlučivati u onom meritumu stvari. Prema tome naša bi jedino trebala biti na neki način jačanje ovlasti na način da budemo podržani pa možda čak više i od Hrvatskog sabora u njegovom odnosu prema izvršnoj vlasti. na kraju samo dvije rečenice o tome. Ja moram reći, to je treće izvješće koje podnosim i posljednje u ovom sazivu Sabora, mogu reći da osim određenih izuzetaka kojih ima svaki puta zadovoljstvo mi je reći da i pažnja i pozicija i oporbe, opozicije, je uvijek je bila ipak fokusirana najviše na zaštiti pravu građana i unapređenje sustava, a manje je to bio jedan pogled koji je vodio računa o stranačkim i nekim političkim ja bih rekao, neću reći prepucavanjima, ali mnogi upotrebljavaju i taj izraz. Meni je to zadovoljstvo jer sam pazio i kroz svoje izvješće da skrupulozno da mi ne ulazimo u neke scene koje nisu zaštita ljudskih prava nego koje mogu imati i politički karakter. Osim toga to je, tome je doprinijelo vjerojatno i to svi koji ste pažljivo čitali izvješće ste vidjeli da se neki veliki broj predmeta proteže i 10 godina, pa je onda jako teško reći koja vlast je za koji dio toga odgovorna. Ono s čim moram izraziti malo nezadovoljstvo to je da još uvijek čini mi se da nema dovoljno mehanizama, utjecaja Sabora i njegovih odluka na izvršnu vlast, a povodom prijedloga i ocjena pučkog pravobranitelja. Neki ombudsmani u nekim zemljama imaju zadužen jedan parlamentarni odbor ili čak poseban parlamentarni odbor putem kojeg se ostvaruje ta veza. A naravno mogućnost utjecaja pučkog pravobranitelja ovisi i o odnosu izvršne vlasti i Sabora. Dakle u nekim zemljama je taj poremećaj koji se u pravnom smislu zove i poremećaj nadležnosti jako velik u odnosu dakle izvršna vlast je moćnija. Ombudsmani su upravi i nastali zbog te sveopće premoći izvršne vlasti nad parlamentarnom. I stvar je ipak Parlamenta koliko će omogućiti pučkom pravobranitelju da njegove preporuke, izvješća budu na neki način putokaz za rješavanje u praksi. Hvala lijepo još jednom na suradnji. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa ispravljam jedan netočan i u biti kontradiktoran navod pučkog pravobranitelja kad kaže da on nema dojam da je Možda vi nemate dojam da ste nemoćni, ali ljudi koji se vama obraćaju, a čiji sporovi traju preko 12 godina, ne samo da su oni nemoćni, nego ste i vi nemoćni, a i mi nemoćni.